Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 7. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi prvega ostavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Ferenc Horváth, Predrag Baković, mag. Bojana Muršič od 16. ure dalje, Iva Dimic, mag. Matej Tonin od 12. ure dalje, mag. Janez Žakelj od 12. ure dalje, Janez Janša, mag. Urška Klakočar Zupančič od 19.30 dalje, Jelka Godec od 10. do 11. ure in od 18. ure dalje, Jože Tanko od 10. do 12. ure, Jožef Jelen, Zoran Mojškerc, Rado Gladek, Zvonko Černač, Žan Mahnič, Franc Rosec, Eva Irgl, dr. Vida Čadonič Špelič od 17. ure dalje, Janez Magyar, Tomaž Lisec, Lucija Tacer od 13. ure dalje, Alenka Jeraj od 16. ure dalje in Alenka Helbl od 14. ure. Na sejo sem vabila predstavnika Urada predsednika republike, kandidatko za predsednico Računskega sodišča Jano Ahčin, predstavnika Sodnega sveta k 40. točki dnevnega reda in predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 7. izredne seje Državnega zbora, katerega predlog ste prejeli v sredo, 22. junija 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nisem prejela, zato zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo na odločanje, zato vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Besedo dajem predstavnici predlagateljev Alenki Jeraj za dopolnilno obrazložitev predloga. **ALENKA

Dober dan. Lepo pozdravljeni vsi! V Poslanski skupini SDS predlagamo posvetovalni referendum, in sicer predlagamo, da se vprašanje na referendumu glasi: Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje RTV prispevka? Namreč Radiotelevizija Slovenija ima že dolga leta težave predvsem s trem, da izgublja gledalce in odgovorno vodstvo seveda mora ukrepati ali kaj narediti. V zadnjih letih pa nismo bili priča kakšnim spremembam, pač pa vztrajanju na obstoječih

odločijo, ali želijo plačevati RTV prispevek. Ta naj bo prostovoljen in naj se sami odločijo, ali ga želijo plačevati, koliko ga želijo plačevati. V tem smislu je tudi pripravljen zakon. RTV samo s prispevkom pridobi dobrih 96 milijonov evrov od skupnih 128 milijonov, kolikor znašajo njihovi prihodki. jih ves čas opozarjamo, da bi morali RTV modernizirati, kadrovsko okrepiti, ampak ne. Torej okrepiti s primernimi kadri, namreč kar nekaj ljudi, ki delajo na RTV, ne izpolnjujejo pogojev, ki bi jih morali, za zasedbo teh mest. Poleg tega pa se ocenjuje, torej ne samo mi, ampak tudi gledalke in gledalci, da je absolutno predimenizonirano. Namreč RTV Slovenija ima tisoč 200 zaposlenih, medtem ko imajo druge države z veliko več prebivalci bistveno manj zaposlenih na javni RTV. Na primer Slovaška s 5,5 milijona prebivalcev ima na svoji televiziji zaposlenih manj kot 400 ljudi, Grčija z 11 milijoni prebivalcev nekaj čez 600 ljudi. In lahko bi naštela tudi druge države, povsod so številke precej manjše kot pri nas, učinek pa bistveno večji kot pri nas oziroma so ljudje tam bolj zadovoljni z njihovimi televizijami. Hkrati je obvezni prispevek RTV višji v Sloveniji od nekaterih držav Evropske unije, kjer imajo plačniki prispevka višje neto plače. Takih primerov je kar nekaj: Belgija, Finska, Francija, Italija, Nizozemska in Španija. Kot sem povedala, že leta, predvsem pa zadnja leta narašča število državljanov, ki so nezadovoljni s storitvami, ki jih nudi RTV Slovenija. Zato smo že večkrat spremljali raznorazne peticije in predloge, da se RTV prispevek ukine. Ljudje se razburijo, da tega ne bodo več plačevali, in dejansko jih kar nekaj tudi ne plačuje. Znižuje se ugled RTV Slovenija, ki je trenutno verjetno najnižji v zgodovini samostojne Slovenije. To se ne dogaja zadnji dve leti, kot nas nekdo hoče prepričati, pač pa traja že kar precej časa. Kot sem povedala, sta najpomembnejši informativni oddaji Dnevnik in Odmevi izgubili kar 250 tisoč gledalcev oziroma polovico vseh gledalcev v zadnjem desetletju, tudi sicer gledanost vseh programov že več kot desetletje konstantno pada, pa se nihče ne zgane oziroma se ni do nove garniture na RTV, novega vodstva, ki je seveda želelo te trende obrniti v v pozitivno in nekatere stvari spremeniti. Veliko je govora o tem, kdo obvladuje RTV. Bom prebrala samo izjavo gospe Nataše Pirc Musar, odvetnice, ki je kandidirala pred leti za direktorico RTV. Takole pravi, citiram: »Ta zgodba je še vedno moja velika bolečina, saj sem prepričana, da se mi je zgodila krivica. Bolj od moje zgodbe je pomembno nekaj drugega. RTV Slovenija je bila, in to se še vedno pozna, pod vplivom Socialnih demokratov. V njej je kot duh hodil gospod Lenart Šetinc in malo usmerjal uredniško politiko. Mene takrat ni zrušila SDS ampak SD. Visoki predstavniki te stranke so govorili, da Nataša Pirc Musar ne posluša in jo je zato treba zrušiti, kar so tudi storili«. Mi smo prvič na RTV na seji programskega sveta leta 2016 videli transparent Smrt janšizmu. Mimogrede, takrat je bila SDS v opoziciji. Nato smo take transparente gledali na protestih. Najprej dva, trije, potem jih je bilo na desetine. Najbrž so organizatorji sami ugotovili, da jim to ne gre ravno v prid in se je potem malce nehalo, ko se je cela Slovenija zgražala, da se grozi s smrtjo. Ampak novo grožnjo s smrtjo smo videli pred enim tednom, ko so stavkali novinarji RTV, ko smo videli vislice za direktorja Graha. Novinarji RTV, njihov sindikat, namesto da bi se borili za plače delavcev in za njihove boljše pogoje, boljše pogoje, jih moti novo vodstvo, novi organi upravljanja, predvsem programski svet, ker očitno niso prave idejnopolitične usmeritve in si želijo, da se ohrani levičarski monopol nad to ustanovo. Sindikat običajno oziroma naj ne bi posegel na področje, kot je uredniška politika, ker za to nima nobenih pristojnosti. Očitno nekateri menijo, da si to lahko dovolijo. In ponovno iz hiše RTV grožnje s smrtjo, z vislicami, če bi tak transparent nosil nekdo iz ulice, bi mogoče lahko razumeli ali pa tudi ne, da pa to počnejo novinarji RTV, se mi zdi pa nezaslišano. Na to so se odzvali tudi v združenju novinarjev in publicistov. Kadrovska politika, uredniška politika, programska vsebina so stvar vodstva in programskega sveta RTV, ne pa novinarjev. Tudi kje drugje se ukine kakšna oddaja, na RAI in podobno. Pred leti je RTV, če se spomnite, ukinil oddajo V žarišču in je potem nastala nova oddaja Odmevi. Kot sem povedala, 250 tisoč volivcev so v tem času izgubili. Morda bi bil že čas za nekaj novega ali pa bomo šli do bridkega konca do zadnjega gledalca. Na eni od okroglih miz predstavnikov RTV smo slišali Marcela Štefančiča, ki je dejal: »Jebeno več nas je, njih je samo ene par.« Mi se sprašujemo, koga je, katerih je toliko več in kateri so tisti, ki jih je samo ene par in jih je očitno treba uničiti, odstraniti, šikanirati in tako naprej, kajti to se dogaja. Novo vodstvo je ukrepalo, naredilo nove oddaje z mladimi, novimi voditelji, ki očitno pred tem niso dobili svoje priložnosti, ki pa so deležni šikaniranja, zmerjanja, označuje se jih za izdajalce. To so njihovi kolegi, praktično vsi zaposleni že prej na RTV, se pravi, da jih je RTV vzgojil, bi lahko rekli, ali pa so očitno to tistih enih par, ki jih je potrebno šikanirati in iz RTV odstraniti. Zaradi takih stvari, ki se dogajajo, se seveda ljudje odvračajo od take histerične in navijaške in propagandistične RTV in zato v SDS predlagamo spremembo zakona, novelo zakona. Če so tako dobri in prepričani, da so tako dobri, potem bodo ljudje stvari gledali in jih tudi plačevali. Če pa niso, predvsem informativni program, in očitno niso, če izgubljajo gledalce dnevno, pa se bodo ljudje sami odločili, ali bodo to še plačevali ali ne. Kot sem rekla, je bilo kar nekaj, je kar nekaj težav na RTV, ki se vlečejo že dolga leta. Ni problem zakon, kajti Levica, ki je dolga leta v tem času vladala, od leta 2005, ko je bil zakon sprejet, ni imela nobenih težav na ta način imenovati svojih predstavnikov oziroma imenovati na tak način programski svet. Sedaj je to postal problem, ker kot rečeno, nekaterim ne odgovarja trenutno vodstvo. Tisto, kar predlagate v koaliciji z vašim zakonom, pa je seveda z enim zamahom odstraniti vse, direktorja, nadzorni svet, programski svet. To pa so čistke, to pa je vmešavanje, to pa je, po besedah sindikalistke Milenkovičeve, prevzem RTV. Hvala lepa. Predlog za razpis posvetovalnega referenduma je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo, zato besedo dajem predsednici Odbora gospe Tamari Vonta za predstavitev poročila odbora. Izvolite. Hvala lepa predsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, lepo pozdravljeni! Odbor za kulturo je na 3. nujni seji 24. junija 2022 obravnaval Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev. Odbor se je s predlogom seznanil. Seznanil se je tudi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe. Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi predstavila razloge, zaradi katerih so se v stranki SDS odločili za vložitev tega predloga. Med drugim je izpostavila, da so nekatere informativne oddaje Radiotelevizije Slovenija od takrat, ko je bil sprejet Zakon o Radioteleviziji Slovenija in določen obvezni prispevek, izgubile na gledanosti. Tako stranka kot del gledalcev in poslušalcev, ki prispevek plačujejo, naj bi bili kritični do programov na RTV. Že v preteklosti so vzniknile pobude, da prispevek ne bi bil obvezen. Kritični so tudi do tega, da je sestava RTV še iz prejšnjega režima, da se ne zgleduje po drugih modernih televizijah v Evropi, veliko zaposlenih naj ne bi imelo ustrezne izobrazbe, prispevek naj bi bil višji kot v primerljivih državah, manjkajo oddaje, v katerih bi bila soočena različna mnenja. Namen Predloga zakona je, da bodo uporabnice in uporabniki storitev RTV Slovenija sami presodili, ali želijo plačevati prispevek in v kakšni višini. Državni sekretar iz Ministrstva za kulturo, je povedal, da Vlada Predloga zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija in Predloga za razpis posvetovalnega referenduma ne podpira, saj po mnenju ministrstva takšna zakonska rešitev ni dopustna, ker je v skladu z 2. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija dolžnost ustanovitelja, da ji zagotovi primerno financiranje za izvajanje njene javne službe. Predlog ne predvideva nadomestnih virov financiranja, s čimer bi odprava obveznega plačevanja prispevka predstavljala grob poseg v finančno samostojnost in s tem v samo avtonomijo javnega zavoda. Posledica bi bil finančni kolaps javnega zavoda, s tem pa RTV ne bi mogla več izvajati z zakonom določene javne službe. Prizadet bi bil javni interes na področju javnih medijev, okrnjena pravica vseh državljanov do obveščenosti, kar je v nasprotju z ustavno pravico do svobode izražanja, katerega del je tudi pravica do obveščanja, kamor sodi RTV Slovenija. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da oblikovano referendumsko vprašanje ocenjuje kot vsebinsko jasno, in opozorila, da posvetovalni referendum pomeni izrekanje volivcev o posameznem jasno izraženem vprašanju, vsebini, ne pa sprejetje pravnega akta, zato bi kazalo del referendumskega vprašanja črtati. V razpravi je predstavnica Levice izpostavila, da je predlog o prostovoljnem prispevku v resnici predlog za ukinitev Javnega zavoda RTV Slovenija. Gre za nevarno intenco predlagateljev, saj spodkopava temelje demokracije, vodi do izgube delovnih mest, krnjenja informativnega, izobraževalnega in kulturnega programa kot tudi padca kvalitete programov. Član Slovenske demokratske stranke je menil, da RTV ne sledi alinejam 5. člena veljavnega Zakona o RTV Slovenija, kot tudi ne 10. členu istega zakona. V skladu z zakonom bi morali spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij. Predstavnica Svobode je opozorila, da RTV ni le informativni program, ampak zagotavlja kakovostne izobraževalne in kulturne oddaje, športne prenose, kakovostno lastno produkcijo, ki je namenjena otrokom, mladostnikom in starejšim. Po njenem mnenju je edini cilj predloga SDS, da finančno shira osrednjo javno medijsko institucijo. Odbor je po končani razpravi glasoval o predlogu mnenja, da je Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija primeren.

Hvala lepa za besedo. Glede zakona, ki ga imamo danes pred sabo, ki predvideva predvideva odpravo zakonske obveznosti vračila RTV prispevka, je mnenje Vlade in Ministrstva za kulturo, da ta zakon ni v skladu z 2. členom veljavnega Zakona o Radioteleviziji Slovenija, in mu odločno nasprotujemo. Predlagani zakon namreč ne predvideva nadomestnih virov financiranja in s tem de facto želi RTV kot institucijo spraviti v finančno krizo in posledično v njeno uničenje. Da pa je nezagotovitev primernega financiranja RTV Slovenija tudi ustavno nedopustna, je v več odločbah potrdilo tudi Ustavno sodišče. Tako je v odločbi že iz 5. februarja leta 2004 poudarilo, citiram: »Zagotovitev finančne samostojnosti pomeni zagotovitev ustreznega financiranja. To je v konkretnem primeru zagotovitev zadostnih finančnih sredstev za izpolnjevanje funkcij RTV Slovenija, ki pomenijo uresničevanje javnega interesa in izhajajo iz ZRTVS in ZMed ter takšnih virov sredstev oziroma takšne kombinacije virov, ki bo onemogočila odločujoči vpliv države in drugih družbenih skupin na programsko in organizacijsko samostojnost RTV Slovenija.« Tako pravi torej Ustavno sodišče. In naprej še ena odločba, kjer je glede na ustreznost in stabilnost financiranja RTV Slovenija Ustavno sodišče opozorilo že prej, in to je bilo 23. septembra 1998, kjer je poudarilo, spet citiram: »Obveznost plačevanja RTV naročnine, to je obremenitev lastnikov RTV sprejemnikov, ki imajo možnost gledati nacionalni RTV program, izvira iz opisane odločitve zakonodajalca, da zagotovi obstoj in delovanje javnega radia in televizije. Poseg je primeren in nujen za uresničitev zasledovanja ustavno dopustnega cilja. S tem, ko je financiranje nacionalnih programov izločil iz državnega proračuna in določitev višine naročnine ter njeno izterjavo v veliki meri prepustil RTV Slovenija, je javnemu zavodu zagotovil določeno stopnjo samostojnosti, potrebno zaradi preprečitve političnih in gospodarskih vplivov na programsko vsebino in kvaliteto. Hkrati z naložitvijo plačila RTV naročnine je lahko omejil financiranje z oglaševanjem, sponzoriranjem in s podobnim. Tako je ponudbo nacionalnega programa deloma izločil tudi iz pravil trga. Z določitvijo RTV naročnine je torej zakonodajalec zagotovil javnemu zavodu avtonomijo, potrebno za uresničitev njegovih nalog in hkrati stalen ter predvidljiv vir financiranja.« Konec citata Ustavnega sodišča. Torej bi predlagana zakonska rešitev, če bi bila uveljavljena, evidentno kršila 39. člen Ustave, svoboda izražanja, poleg tega pa bi tudi bila v direktnem nasprotju z že citiranim 2. členom veljavnega zakona, s čimer bi bil kršen tudi 2. člen Ustave, torej načelo pravne države. Zato po mnenju Vlade posledično tudi razpis posvetovalnega referenduma o takšnemu vprašanju ni dopusten in ni primeren. Ker Državni zbor tudi v nobenem primeru ne bi mogel biti vezan na uspeh takšnega referenduma, saj bi v nasprotnem primeru sprejel ureditev, ki je evidentno ustavno nedopustna, je izvedba takšnega referenduma tudi popolnoma nepotrebna in bi zgolj obremenila državni proračun. Iz navedenih ustavnopravnih razlogov Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma po sprejetju Predloga zakona o spremembah Zakona o RTV Slovenija najodločneje nasprotujemo. Takšna vprašanja pa lahko vidimo zgolj kot nadaljevanje nadaljnjega uničenja in težnje po razgradnji javnega zavoda javne televizije in našega največjega kulturnega zavoda, torej RTV Slovenije. Javni zavod opravlja javno funkcijo izobraževati, obveščati in poskrbeti, da so določene pravice do informiranja dostopne vsem državljanom in državljankam ter da so tudi druge medijske vsebine na voljo vsem. Zato so ti napadi na RTV Slovenija nedopustni, saj se jim odreka možnost, vsem državljankam in državljanom, da bi lahko imeli dostop do kvalitetnih informacij. Kot pa je že bilo rečeno, ne gre izključno za informativni program, ampak gre za kulturno-umetniški program, športni program, program, ki se posveča otrokom, dokumentarni program in tako naprej. Njegovo dolgoročno poslovanje, zavoda, in pa profesionalni obstoj bi lahko bil s takšnim posegom ogrožen. S tem pa bodo ogroženi tudi temelji tega zavoda, javnega zavoda, ki opravlja, ponavljam, javno funkcijo. In to lahko razumemo, tovrstne predloge, zgolj kot težnje po njegovem uničevanju. Hvala lepa.

Spoštovana predsedujoča, spoštovana ministrica, spoštovani zbor! Po predlogu spremembe 31. člena Zakona o RTV se zakon spreminja na način, da se obvezni RTV prispevek spremeni v prostovoljni. Zavezancem v lastno presojo pa se prepušča, da se odločijo, ali bodo plačevali RTV prispevek ali ne in v kolikšnem znesku. V zvezi z neuspelo novelo je sedaj vložen predlog za razpis posvetovalnega referenduma. Radiotelevizija Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov in državljank Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter druge dejavnosti v skladu z zakonom in statutom Radiotelevizije Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev. Zavezana izključno javnemu interesu RTV prav tako uresničuje ustavno pravico javnosti do obveščenosti. Ustanovitelj javnega zavoda je Republika Slovenija in dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija. Institucionalna avtonomija in neodvisnost sta nujni predpostavki, da bi RTV vršila svojo pomembno funkcijo. Prav s pomočjo medijev je možno kritično preverjati oblast, javnost pa mora istočasno preverjati delovanje samih medijev. Opustitev nadzorstvene vloge svobodnega novinarstva je lahko pogubna za vsako demokratično družbo. Dogaja se ruvanje korenin RTV Slovenija. Brez stabilne finančne osnove javni zavod pač ne more delovati. Predlog sprememb bi znatno posegel v finančni položaj zavoda, zaradi česar bi bila pravica do javnega obveščanja okrnjena, ne bi namreč mogel več uresničevati javnega interesa. Predlog o prostovoljnem RTV prispevku je v resnici predlog za njegovo ukinitev. To pomeni ukinitev enega od ključnih in najbolj vitalnih virov financiranja RTV, in sicer prav tistega, ki zagotavlja neodvisnost in politično nepristranskost, ker ne prihaja iz proračuna. Težnje po ukinitvi RTV prispevka so pravzaprav povest o jari kači in steklem polžu. Prihajajo pa, zanimivo, vselej z desne strani politične mavrice. predhodnem obdobju je tako Odbor za kulturo razglabljal o RTV prispevku na nujni seji septembra 2019, ki jo je sklicala NSi. Spomnimo se dalje številnih poskusov neutrudnega hujskanja k ukinitvi zakonsko predpisanega prispevka iz ust vladajočih in rafalov iz pregretih Twitter računov. RTV Slovenija pridobiva sredstva za izvajanje svojih zakonsko določenih dejavnosti iz treh naslovov: iz plačil prispevka za programe, iz tržnih dejavnosti in sponzorstva ter iz sredstev državnega proračuna, pri čemer je največje težišče prav na prispevku, na obveznem prispevku. V Levici trdimo, da mora javni medijski servis ostati plačljiv iz RTV prispevka. Ravno oblika dajatve, to je prispevek in ne vir iz proračuna, zagotavlja njegovo neodvisnost. Predlo za ukinitev RTV prispevka skuša torej obračunati še z zadnjo oviro − s finančno stabilnostjo. To bi dokončno ogrozilo obstoj in zavrlo razvoj javnega zavoda, ki že tako in tako deluje v skrajno zaostrenih pogojih, ki so posledica apetitov bivše koalicije, ki je RTV dobesedno ugrabila in skozi kadrovske čistke postavila absolutni dominat nad javnim RTV servisom, zastrupila delovno okolje, novinarje in urednike pahnila v brezizhoden položaj, ogrozila programsko shemo, povzročila val stavk in javnost prikrajšala za ustavno pravico do obveščenosti. Zdaj bi RTV Slovenija torej spodnesli še finančno. Zlonameren predlog opozicije tako odžira osrednji finančni vir, ki omogoča zakonito delovanje javnega zavoda. Znova poudarjam, ukinitev enega ključnih virov financiranja, prav tistega, ki zagotavlja neodvisnost, je izredno nevarna intenca predlagateljev, saj spodkopava same temelje demokracije, vodi do izgube delovnih mest, do krčenja informativnega, izobraževalnega in kulturno-umetniškega programa, nižanja ravni kvalitete programa in tako naprej. Še več, predlog za razpis posvetovalnega referenduma je populistična prevara. Nagovarjate prebivalstvo, ki je po dveletni epidemiji in ob svitu nove, v primežu vsesplošne draginje in negotovosti, k neplačilu zakonsko predpisanih dajatev, je pehanje ljudi v protizakonito delovanje, tudi protiustavno. Dalje, v svoji pobudi pišejo, da je RTV Slovenija postala le še eden od podsistemov v družbi, ki služi tranzicijski levici, da s spretnim kadriranjem ideološko ustreznih novinarjev ustvarja ustanovo, ki mnogokrat poroča nasprotno od temeljnih členov slovenske ustave. To so v stranki SDS zapisali potem, ko so si politično v lastnih barvah prikrojili vse organe RTV, ukalupili programski svet, nadzorni svet, ustoličili svojega generalnega direktorja in urednike, delavce in zaposlene pa pahnili v agonijo. V isti sapi pa kar ne jenjajo ponavljati, da bi RTV Slovenija morala delovati v korist vseh državljank in državljanov. Kakopak. A ljudje nismo nevedni niti naivni. Izza tega manevra se odstira podla manipulacija, sejanje slepila, lažne obljube pod pretvezo pomoči, širi se kriva vera. Referendumska pobuda je podtaknjenec desnice, kukavičje jajce, s katerim skuša pod krinko ljudske odločitve finančno shirati RTV in ga narediti poslušnega, podredljivega in discipliniranega. Predlagani referendum je tudi zloraba mehanizmov demokratičnega odločanja za doseganje ozkih političnih ciljev in brezsramna demagogija. V Levici razpisu tega referenduma in razsipavanju ter brezumni potrati javnih sredstev za slepilne manevre in zavajanje javnosti odločno nasprotujemo. »Oblastniki so zamerljivi.« To je misel iz romana Sto let slepote letošnjega Kresnikovega nagrajenca Romana Rozine. Prav ta misel me asociira na epsko maščevalnost, ki očitno veje iz teženj stranke pobudnice, povrhu pa še ošabno in politično nezrelo, predvsem pa skupnemu dobremu in blaginji usodno. Hvala.

Hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Danes odločamo o tem, ali naj potrdimo predlog največje opozicijske stranke, da bi volivke in volivci na posvetovalnem referendumu odločali o tem, ali bi odslej samo še prostovoljno plačevali prispevek za našo največjo javno, kulturno in medijsko institucijo v državi, katere obstoj zaradi njenega širšega družbenega pomena opredeljuje tudi poseben zakon. Ta ji nalaga širok nabor dolžnosti in pravil delovanja, ki jih mora javni zavod posebnega pomena dosledno izpolnjevati in izvajati. V SDS ob tem, ko želijo sedanji sistem financiranja javne RTV spremeniti v prostovoljno financiranje, ne predlagajo prav nobenega drugega alternativnega vira financiranja javne institucije, kar je unikum v Evropski uniji. Prav nobena druga evropska država za tako pomembno kulturno in medijsko institucijo države, kot je javna RTV, namreč na pozna prostovoljnega načina financiranja. V resnih demokracijah, kjer vedo, kako pomemben steber za demokratično družbo in državo je javni medij, financiranje javnega medija urejajo s posebno obvezno dajatvijo. Tam, kjer javni medij ni podvržen stalnemu političnemu vpletanju v uredniške politike, recimo v nekaterih skandinavskih državah, pa lahko tudi s proračunskim financiranjem. Pri nas smo to uredili z RTV naročnino. Po veljavnem zakonu, katerega glavni avtor naj bi bil, kot se rad pohvali sam, kolega Branko Grims, ki ga zdaj ni v dvorani, se je obvezno naročnino že leta 2005 v zakonu zabetoniralo na 12,75 evra na mesec. Če se izrazim bolj slikovito, v praksi in realno RTV naročnina zdaj znaša natančno dve vstopnici za kino na mesec. Ta naročnina se od leta 2012, ko je bil uveljavljen še zloglasni ZUJF, nikoli več ni spremenila ne glede na spremenjene okoliščine in za javni zavod poslabšane razmere, ki so ga v vseh teh letih finančno potiskale proti robu. Nobena vlada, ne leve še manj pa desne, v vseh teh 17 letih niso prepoznale pomena osrednje javne kulturnomedijske institucije za sodobno demokracijo in državo, da bi morebiti njeno financiranje poskušale okrepiti, morda RTV prispevek na letni ravni uskladiti, kot to omogoča že veljavni zakon. Ne, to naj bi bila po ocenah ta levih in ta desnih politično slaba, nepopulistična poteza, ljudje je ne bi marali. Pri čemer so se vedno vse politične stranke sklicevale na dva referenduma o zakonih o RTV, ki sta obstoječi zakon potrdila, češ da sta bila oba dobljena prav zaradi morebitnega nepopularnega povišanja naročnine. Ali je res? Ali pa morda tem referendumskim rezultatom ni botrovala še kakšna druga okoliščina, denimo odsotnost obveznega kvoruma za veljavnost izida v časih izvedbe omenjenih referendumov? A nazaj k današnji temi. Za dve kino vstopnici na mesec javni zavod posebnega kulturnega pomena RTV Slovenija izvaja osem radijskih in pet televizijskih programov nacionalnega in regionalnega pomena, izdaja novičarski spletni portal, ima digitalni spletni arhiv, skrbi za filmski arhiv Republike Slovenije, snema lasten filmski in televizijski program, umetniške in dokumentarne filme, nadaljevanke, izvaja športne prenose najvišjega kakovostnega pomena. Med drugim produkcijsko ekipo TV Slovenija najema svetovni olimpijski komite, RTV Slovenija namreč že leta zagotavlja nekatere prenose športnih panog z olimpijskih iger in drugih svetovnih prvenstev v svetovni eter. RTV Slovenija ima več lastnih, priznanih, na mednarodnem nivoju nagrajenih orkestrov − simfonike, Big Band, otroški in mladinski pevski zbor. Pripravlja raznovrstne kakovostne vsebine in programe javnega pomena, kakovostne in večkrat nagrajene izobraževalne programe, otroški in mladinski program, oddaje za starejše, za najranljivejše, za manjšine. Snema in oddaja razvedrilni program. Izvaja službo podnaslavljanja in prevajanja v jezik za naglušne in gluhoneme. Skrbi za slovenski jezik. Česar zares ne počne in ne dela prav nobena druga radijska ali televizijska hiša v tej državi, prav noben drug medij. Zato preko obvezne naročnine, ki se v 17 letih kljub poslabšanim okoliščinam ni spremenila, ljudje tudi financiramo svoj osrednji javni medij v Sloveniji v višini dveh kino vstopnic na mesec. Toda predlagatelje zakonske spremembe in nanjo vezanega predloga o posvetovalnem referendumu to sploh ne zanima. Ker jih v resnici ne zanima, kaj največja javna kulturna in medijska institucija te države producira za dve kino vstopnici na mesec. Oni sledijo zgolj sami sebi, svojemu ozkemu političnemu oziroma strankarskemu interesu, saj jih zanima zgolj en sam program − informativni program televizije Slovenija in nanj vezane vsebine na spletnem portalu MMC. Zanima jih zgolj eno − prevzem, podreditev, profesionalna degradacija in celostna metamorfoza javnega profesionalnega informativnega programa v njihov propagandni aparat. Iz profesionalnega novičarskega servisa javne televizije želijo narediti svoj strankarski politični agitprop po vzoru medijev, ki jih že obvladujejo oziroma financirajo z madžarskim denarjem. Kako si oni predstavljajo medijsko pluralnost in profesionalno avtonomijo, bi lahko vsak dan gledali na njihovi novi 24TV. Nenehni klišejski, ideološko obarvani in često tudi pritlehni napadi na vsakogar, ki ga štejejo za nasprotnika SDS, na drugi strani pa malikovanje njihovega nezmotljivega in brezmadežnega voditelja. Saj samo v tej eni in zanje edini dimenziji razumevanja sodobnih medijev tudi dojemajo javno RTV Slovenija. Informativni program televizija je zdaj njihov. Dolgo so čakali in zdaj imajo tako želeno sladico tako rekoč na pladnju, potem ko so po 17. letih neumornih naporov vendarle uspeli prevzeti vse nadzorstvene in vodstvene pozicije javnega medija, ki ga sicer še vedno imenujejo rdeče gnezdo. Pravijo, da naj vsak odloči, ali bo plačeval po njihovi politični oceni slabe novinarje, ki menda ne znajo delati in so predobro plačani. Še huje, ti novinarji in voditelji informativnega programa televizija Slovenija so tudi zato, ker s protesti in stavko opozarjajo na nevzdržen politični pritisk s strani nastavljencev stranke SDS v programskem svetu in vodstvu javnega medija po njihovem mnenju zgolj politični agitatorji in politični aktivisti. Danes gre za najhujšo politično sprego največje opozicijske stranke, večine v programskem svetu RTV Slovenija, ki jo je tja postavila prejšnja večina Državnega zbora po okusi in izbiri SDS ter vodstva RTV, ki ga usmerja in vodi ta isti programski svet. Tudi starejši novinarji in novinarke na javni RTV Slovenija pravijo, da kaj takega še niso doživeli v vsej svoji karieri. Ob vsem tem predlagatelji posvetovalnega referenduma sprenevedavo dodajajo, da njim pa res ne gre za shiranje RTV, a predlagajo prav to − finančno hiranje in posledično uničenje javne RTV Slovenija. Ker ga kljub vsem naporom potem, ko so javni mediji zares dobili v svoje kremplje, niso uspeli do konca degradirati, ponižati in deprofesionalizirati, ga popolniti in urediti po svoji podobi, je treba javnemu mediju zdaj vzeti vsa sredstva in ga uničiti. Le za to gre pri vašem prostovoljstvu oziroma vašem danajskem darilu plačnikom RTV naročnine in za nič drugega. Priprave na to prostovoljstvo pri plačevanju RTV naročnine tečejo že vrsto let, vse odkar ste po svoji podobni in s pomočjo finančnih botrov iz tujine ter tudi od drugje postavili svoj strankarski spletni televizijski konglomerat, kamor ste kanalizirali tudi javni denar, tako proračunski kot iz podjetij v državni lasti. Zato vse te akrobacije. Recimo, očitki drugi strani, da s svojim predlogom depolitizacije upravljanja javnega RTV prav ona medij politizira. Temu služijo tudi vse blokade parlamentarne procedure, več novel Zakona o RTV, posvetovalni referendumi. Naj bo jasno, saj vsi v tej dvorani zelo dobro vemo, za kaj gre. In prepričana sem in vem, da to zelo dobro vedo tudi naše volivke in volivci, naši državljani. Namen te zakonske novele je navdihnjen zgolj in samo iz osebne zlobe in je grozljiv dokončno sesutje, dokončen požig javnega medija, ki ga novopečeni gospodar ne obvlada, kot otrok, ki jeznorito vrže ob tla pokvarjeno igračo. Pri mnoštvu zakonov in pričakovanem mnoštvu referendumskih pobud s strani največje opozicijske stranke, in to že takoj na ustanovni seji novega sklica parlamenta, pa ne gre le za običajno opozicijsko nagajanje, temveč za grob poseg, za zlorabo parlamentarne procedure in poslovnika, da se blokira začetek dela Državnega zbora v novem mandatu. Na to opozarjajo tudi ustavni pravniki. Zaradi vsega naštetega je treba ta odvečni in škodljivi posvetovalni referendum ter vse druge podobne manevre največje opozicijske stranke nemudoma in odločno zavrniti. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. Izvolite, kolega dr. Anže Logar. Spoštovana podpredsednica, hvala lepa za besedo. Poslanci in poslanke, državljani in državljanke! Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki smo ga vložili v Slovenski demokratski stranki, sledi trem poglavitnim ciljem, ki so temelj našega strankarskega programa: medijska pluralnost, spoštovanje pravne države in odgovorno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem. Z definiranjem medijske pluralnosti sledimo določbi Ustave Republike Slovenije, ki v svojem 39. členu pravi, da je v Republiki Sloveniji zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja ter da lahko vsakdo svobodno izbira, sprejema in širi vesti in mnenja. V naši stranki smo prepričani, da Radiotelevizija Slovenija ne sledi 39. členu Ustave, saj je bil v preteklosti nemalokrat cenzuriran drugačen pogled na aktualno dogajanje v Sloveniji in po svetu. Hkrati pa se ne moremo znebiti občutka, da so bile dnevne informativne oddaje prikrojene točno določenim ciljem, ki so bili v nasprotju s svobodo javnega nastopanja. Spoštovanje pravne države je druga načelna usmeritev našega programa, ki jo imamo sicer v svojih programskih izhodiščih zapisano prav vse aktualne stranke tega sklica Državnega zbora. V SDS smo mnenja, da Radiotelevizija Slovenija ne sledi veljavni zakonodaji. Za upravičenje svojega temelja bi morala RTV Slovenija spoštovati in vsakodnevno izpolnjevati določbe 5. in predvsem 10. člena trenutno veljavnega Zakona o RTV. 5. člen govori o tem, da bi morali vsi novinarji in uredniki RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravi RTV programov, pri svojem delu še posebej spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo, spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma, spoštovati načelo ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju svojih programov, zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti vseh novinarjev, uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev ter varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj. 10. člen veljavnega RTV zakona pa pravi, da v programih RTV Slovenija ni dovoljena politična propaganda. Hkrati smo v naši stranki zavezani, da država oziroma v tem primeru servis v javnem interesu odgovorno ravna z davkoplačevalskim denarjem. V tem konkretnem primeru z obveznim RTV prispevkom, ki je na mesečni ravni določen s stroškom 12,75 evra na vsak električni priključek v gospodinjstvu. V zadnjem času smo priča večanju števila državljanov in državljank, ki niso zadovoljni s storitvami, ki jih nudi RTV Slovenija. To so že večkrat izrazili z zbranimi več 10 tisoč podpisi preko spleta, kjer so zahtevali ukinitev obveznega prispevka v tej višini. Po vsem naštetem pa naj dodam, da kot konstruktivna opozicija sledimo določbam vaše koalicijske pogodbe, torej vladne garniture, ki je v tem svojem temeljnem aktu med osrednje cilje zapisala, citiram, »sistematično vključevati civilno družbo v procese odločanja, vključevanje zainteresirane javnosti namreč spodbuja sodelovanje oblasti in javnosti oziroma civilne družbe, krepi strokovnost in legitimnost sprejetih odločitev in predstavlja dopolnitev predstavniške demokracije«. Spoštovani, prav s to pobudo posvetovalnega referenduma sledimo vašemu cilju, predvsem predstavniški demokraciji. Čas je, da ljudje odločijo, kakšno RTV si želijo, koliko bodo prispevali za ta javni servis. Seveda ponujamo tudi roko vsem vašim volivcem in volivkam, ki jih je vsaj s Svobodi preko 410 tisoč, da morda s povečanjem tega prispevka podkrepijo in podprejo RTV Slovenija. V tako imenovani svobodi, ki jo že več kot dva meseca proglaša največja koalicijska stranka, je torej sedaj pravi čas, da ljudje povedo, ali je strošek 153 evrov na leto upravičen za plačevanje medijske hiše, ki sicer v slovenski medijski prostor vnaša kvalitetne kulturne, izobraževalne, dokumentarne in druge vsebine, vendar pa žal ni kos izzivom sodobnega časa. Tako ne sledi trem že v uvodu omenjenim postulatom, ki smo jim v Slovenski demokratski stranki trdno zavezani. Zato bomo seveda predlog za razpis posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega

Hvala za besedo, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovana gospa ministrica, drage kolegice in kolegi! Ne bom dolgo razpredal, ker ni tema o genezi Zakona o RTV Slovenija, ampak kakorkoli že, v mandatu 2004−2008 ga je naša vlada pripravila. Bil je preverjen na referendumu 25. septembra 2005. Poudariti pa želim, da je od tega zakona 17 let. 17. let. Kaj vse se je v tem času zgodilo, ne bom našteval. Želim pa opozoriti, ker se gotovo vsi strinjamo, da so se v tem času v medijskem prostoru zgodile revolucionarne tehnološke zadeve, revolucionarni tehnološki napredki. In to je spet eden od zakonov, ko lahko ugotovimo, da zakonodaja, torej mi, ne sledi razvoju tehnologije. Tukaj si pač moramo reči mea culpa, ampak nič ni zamujeno, vse lahko popravimo. Mi si v Novi Sloveniji želimo, da na začetku zelo jasno povem, modern, profesionalni zavod RTV Slovenija. Če bo takšen, če bo profesionalen, bo tudi denar, da tako po domače in zelo poenostavljeno povem. Bo tudi denar, saj smo vendarle zrela družba. Dodajam nekaj zadev, morda samo dve, čisto na kratko, kar si najbrž politiki ne bi smeli dovoliti. Namreč, nerazumno je, če politik govori, da bo RTV Slovenija depolitiziral ali pa karkoli drugega. Če politik govori, da bo nekaj depolitiziral, potem bo gotovo politiziral, ne depolitiziral. Ravno tako zelo težko sprejmemo razna pisma ali pa konkretno pismo ministrice generalnemu direktorju in tako naprej in vse skupaj zavito v nek celofan, na katerem piše, da to ni politično vmešavanje. Politik ima moč in karkoli pove, karkoli zapiše, je to dejansko politična moč. Mi v Novi Sloveniji tudi, drage kolegice in kolegi, ne odobravamo raznoraznega preštevanja znotraj RTV Slovenija, znotraj zavoda, da sem bolj točen, znotraj zaposlenih. Ne odobravamo preštevanja pripadnikov enega ali drugega tabora znotraj RTV Slovenija. To ni dobro in tukaj mi pride na misel Kajuhov verz. Ljudje, zaposleni na RTV Slovenija niso le številke, so ljudje. Mladi, manj mladi, moški, ženske. So ljudje. In zato ne pristajamo na kakršnokoli preštevanje, katerih je več in katerih je manj. Državljanom se seveda postavlja zelo preprosto generalno vprašanje, ali lahko zakonodajalec prisili državljane, da plačujejo nekaj, česar ne koristijo, česar ne uporabljajo ali pa, če hočete, česar niso kupili. Ja, verjamem, ne gre za klasično, za za klasično, za tipično pravico potrošnika, gre vendar za javni zavod RTV Slovenija, gre za servis, gre za kulturni zavod in tako naprej, ampak to vprašanje, verjemite, je na dnevnem redu vsakič, ko v Državnem zboru odpremo vprašanja o RTV Slovenija oziroma o prispevku za RTV Slovenija. Ravno zaradi tehnološkega napredka, zaradi tehnološkega razvoja imajo danes ljudje, državljani različne možnosti, kje iščejo in kje dobijo informacije, ki jih potrebujejo v vsakdanjem življenju. Seveda govorim o informativnem programu. V Novi Sloveniji menimo, da državljani s stanjem slovenske medijske krajine ne moremo biti zadovoljni. Zagovarjamo, ponavljam, profesionalne medije, ker če bodo profesionalni, bodo objektivni, in če bodo profesionalni, bodo tudi uravnoteženi. In prav takšnih medijev si želimo. Verjamemo, da nikoli ne bomo prišli do nekih idealnih rešitev, žal. Prav tako ne moremo biti zadovoljni s stanjem na nacionalni RTV. Aktualna stavka novinarjev na RTV kaže na vsaj nekolegialne odnose med novinarji – zato sem prej povedal, da ne odobravamo nobenega preštevanja in prav ti odnosi med novinarji, žal, včasih mejijo že na neprofesionalnost, tudi šikaniranje novinarjev in oddaj, ki določenim novinarjem niso po volji in tako dalje. Tu na nas na nek način boli, da znotraj kolektiva, ki bi moral biti dejansko zelo blizu idealnemu kolektivu, prihaja do takšnih razmerij, do takšnih situacij, o katerih pač beremo, nismo jih videli, ampak jih beremo in spremljamo. Kot rečeno, novinarji RTV bi morali zasledovati najvišje novinarske standarde javnega poročanja in bi morali predstavljati zgled. Bi morali predstavljati zgled. V Novi Sloveniji si želimo profesionalno in objektivno RTV. Ker RTV prispevek plačujemo vsi, menimo, da je poslanstvo javne RTV Slovenija, da prikaže različna mnenja in poglede, ki v zvezi s posameznim aktualnim vprašanjem obstajajo v naši slovenski družbi. Še posebno pozornost mora javna RTV nameniti predstavitvi nazorsko različnih stališč. To je pravzaprav, kolegice in kolegi, bistvo demokracije − da živimo v različnosti, seveda vse skupaj v ustavnem okviru. Poslanstvo RTV Slovenija bi moralo biti prav to odkrivanje različnih nazorskih prepričanj in jim dati prostor, da se v javnem prostoru tudi uveljavijo. Raznolikost mnenj potrebuje raznolike medije. V Novi Sloveniji si želimo sodoben RTV Slovenija. Javni zavod je treba prestrukturirati in modernizirati skladno z najboljšimi evropskimi praksami, ki obstajajo. Zagovarjamo ohranitev visoke ravni tehničnega znanja in opremljenosti v studijski in mobilni tehniki. V programsko shemo se mora vključiti več neodvisnih produkcij, ustvarjenih v domačem ali mednarodnem prostoru. Za nas je izjemno pomembna pluralna medijska izbira in osrednji mediji si morajo z večjo uravnoteženostjo in pluralnostjo pridobiti zaupanje gledalcev in bralcev, predvsem tistih z izraženimi desnimi in sredinskimi nazorskimi prepričanji. Medijski prostor mora postati vključujoč in mora predstavljati raznolikost pogledov in mnenj, ki obstajajo v slovenski družbi. Obvezni RTV prispevek postaja tudi nekakšen anahronizem. Morda bi bilo dobro, da bi vsebine javnega pomena, poudarjam, vsebine javnega pomena določila država, torej zakonodajalec, in bi se to financiralo iz proračuna. Tu vidimo neko logiko. Kot sem že omenil, mnogi mladi in tudi veliko manj mladih državljanov programa RTV Slovenija ne spremlja, prispevek pa plačujejo, ravno zaradi široke tehnološke ponudbe. Tukaj so tudi številne sodobne platforme Netflix, Apple TV in tako naprej, ki jim sledijo mladi in klasičnih medijev zato preprosto ne spremljajo več. Liberalizaciji medijskega prostora, predvsem pa novim navadam gledalcem mora slediti tudi zakonodaja. S tem se najbrž strinjamo. RTV prispevek danes plačuje več kot 600 tisoč ljudi in v Novi Sloveniji menimo, da moramo ljudem dati pravico do izbire. To je ključ − pravica do izbire. Zato v Novi Sloveniji Predlog o razpisu posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o

Naša družba potrebuje spremembe. Spremembe, ki bodo vodile k zagotavljanju ustavne svobode izražanja, zagotavljanju uredniške in novinarske avtonomije in neodvisnosti, ki bodo vodile k posodobitvi vodenja in upravljanja ter predvsem tiste, ki bodo prinesle nujen umik politike iz medijev. Predlog za razpis referenduma je seveda legitimen, toda predlog zakona, ki ga je vložila opozicija, bi prinesel že ponekod uveljavljene recepture − izčrpavanje medijev, političnih pritiskov, spreminjanja statutov, ukinjanja oddaj, kadrovanja in neupoštevanja stroke. Državljanke in državljani si zaslužijo javni servis, ki upošteva voljo ljudstvo, ki vodi v depolitizacijo javnega servisa, krepi neodvisno in avtonomno uredniško ter novinarsko delovanje, vodi v višjo raven usposobljenosti, omogoča izvajanje ustavno zagotovljene pravice do soodločanja ter da se predvsem zagotovi programsko, organizacijsko in finančno samostojnost javnega medija. Zadnje mesece in dni spremljamo sago na Radioteleviziji Slovenija: ukinitev oddaj, uničevanje in ukinjanje predvsem informativnega programa. S predlogom opozicije pa bi se to le nadaljevalo in stopnjevalo. Javni Radioteleviziji Slovenija je potrebno omogočiti pogoje, ki bodo omogočali avtonomnost in samostojnost. Socialni demokrati Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija ne bomo podprli. Hvala lepa tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. S tem sledi razprava poslank in poslancev o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma. Kot prva ima besedo kolegica gospa Sara Žibrat. Izvolite. Hvala za besedo. Ustava v 39. členu daje državljanom pravico do informacije v javnem interesu kot temeljno človekovo pravico, nujno za delovanje demokratične družbe. Javni servis je namenjen javnosti, javnost pa ga tudi financira, in sicer po načelu enakosti. Torej, prispevek plačujejo vsi enako, saj imajo vsi enako pravico do neodvisnih informacij. Predlog o prostovoljnem plačevanju prispevka pomeni, da bodo imeli tisti, ki imajo več, in si bodo lahko privoščili plačevati več, večjo pravico odločatio tem, kakšne vsebine bodo gledali ostali. V opoziciji sami veste, kako zgrešen je tak predlog, zato tudi niste uspeli našteti treh držav članic EU, ki bi imele podobno ureditev. V predlogu novele ste našteli države, v katerih državljani plačujejo obvezni, poudarjam obvezni prispevek. Razpisa posvetovalnega referenduma zato ne bom podprla. Prvič, ker z njim samo zavlačujete sprejetje koalicijske novele Zakona o RTV, ki bo javni servis zopet vrnil zaposlenim in civilni družbi. In drugič, ker s tem samo sporočate ljudem, da jih imate za neumne. Če mislite, da ljudje ne razumejo, da je javni servis tako pomemben za zdravje demokracije, kot je javni zdravstveni sistem za zdravje državljanov, potem se vam bodo jeseni na raznoraznih referendumih, ki jih vlagate, zopet ponovile aprilske volitve. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolega Bojan Podkrajšek. Izvolite. **BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS):** Hvala, spoštovana podpredsednica, za dano besedo. Lep pozdrav kolegicam in kolegom, predvsem ministrici za kulturo v Republiki Sloveniji! Danes, ko govorimo o javni radioteleviziji, predvsem ko sem poslušal spoštovano ministrico, ko sem poslušal stališča poslanskih skupin, imamo precej različna mnenja. Prejšnji teden, ko smo o tem govorili tudi na Odboru za kulturo, smo kolegice poslanke in poslanci gledali to javno televizijo iz različnih zornih kotov. Seveda ko smo v politiki, največkrat želimo, da bi ta javni medij, kot ga imenujemo, kot vsi želimo, da bi bil, največkrat od njega pričakujemo, da poroča o nas, predvsem tisti, ki smo v politiki, objektivno, da se večkrat vidimo na televiziji, da novinarji o nas poročajo všečno. Ampak seveda temu vedno ni tako. Zelo narobe je, to smo tudi ugotovili na Odboru za kulturo, ki sem ga že prej omenil, ko se politika preveč vmešava v to javno hišo RTV. Seveda leva stran to očita največkrat desni strani, desna stran to očita tudi levi strani. Danes smo poslušali stališče poslanske skupine največje koalicijske stranke, poslanske kolegice Pašek Šetinc. Seveda, ko si te očitke mečemo iz leve na desno pa iz desne na levo, bi rad opozoril vse nas, ko govorimo danes pri točki, ali gremo na referendum, da bomo plačevali to naročnino, ki je seveda z zakonom določena, ali bo to prostovoljni prispevek. Kolegica nas je zelo okrcala, kaj si v Slovenski demokratski stranki predstavljamo. Ampak Zakon o RTV je zelo jasen. Jaz bi se rad, ko se bom potem njene predstavitve dotaknil, dotaknil dveh členov. To je 5. člen, ki govori o nepristranskosti. A veste, da bo ta hiša nepristranska, je naloga vseh nas, ne samo posameznikov. Eno je govoriti, drugo pa delati. Ta prejšnja novinarka, zdaj poslanka, jaz, to je moje osebno mišljenje, ni bila vedno nepristranska, ko je poročala za te televizije tam, kjer je bila zaposlena. Predvsem govorim, da se tega člena ni držala, ko je govorila v zadnjem Utripu, ki ga je imela še na tej televiziji. Ampak ta Utrip sem še jaz potem vzel v zakup tako dolgo, dokler nisem slišal pri tej televiziji, da si taista novinarka želi biti poslanka. Gremo k 10. členu. 10. člen govori, da ta televizija naj ne bi delala politične propagande. Tudi tukaj je naloga vseh nas, ki smo izvoljeni v Državni zbor, smo profesionalni politiki, ampak eno je govoriti, drugo je to delati. Tudi tu govorim, da naša naša poslanska kolegica, prej novinarka, se tega člena prav gotovo ni držala v tej hiši pa pri svojem delu. Skratka, želel bi povedati, da državljanke in državljani razumejo, o čem govorimo danes. Ta poslanska kolegica je minuto za tistim, ko je bil v Državni zbor izvoljen, prinesla zakon v Državni zbor. Zakon, ki sem si ga sam prebral. Jaz ne najdem države na svetu, v kateri bi tak zakon lahko bil sprejet. Ko govorimo o nepristranskosti ista kolegica, prej novinarka, iz te, naj bi bila nepristranska hiša, prinese zakon v Državni zbor, kjer se obglavi vodstvo te hiše, kjer se obglavi urednike, ker se obglavi oziroma zamenja programski svet. Skratka v enem zakonu zamenjaš vse, ko si na oblasti, zgolj zato, da bo ta hiša, ki bi bila naj nepristranska, o tebi pisala in poročala Jaz moram povedati, da nisem strokovnjak na področju televizije, nisem strokovnjak na področju novinarstva, bi pa želel, da mi kdo od vas ali kdo od državljank in državljanov na tem segmentu dopove, da gre tukaj za nepristranskost. Če komu to uspe, da mi to dopove, potem se bom tudi poslanski kolegici, Gibanju Svoboda pa še komu opravičil. Smo pa seveda danes pri zakonu, o katerem se govori, da bi prispevek bil prostovoljen.

ker je veliko zelo dobrih novinarjev, tudi seveda ne moremo samo govoriti o novinarjih, vsi tisti, ki delajo za to hišo, prav gotovo delajo na visokem nivoju, se trudijo za to hišo, v to hišo prihajajo mladi, mladi novinarji. po zvočnikih pa slišimo včasih na ulici samo o tistih starejših, ne morem soditi na pamet, ki so tam preživeli 10, 20, 30 let, mogoče 40, pa jim neke menjave niso več všeč. Jaz nisem bil pri nobeni menjavi poleg, niti pri programskemu svetu niti pri tem, kdo bo direktor, pri ničemer. Ampak če nam danes hočete dopovedati, da govorimo o nepristranski hiši, potem, kolegice in kolegi, račun bo kmalu pred nami. Mogoče ne čez en mesec, čez eno leto, dve ali pa tri. Samo to odgovornost moramo vsi skupaj potem nositi, ko bodo v v tej isti hiši ljudje, predvsem se bojim, da mlajši, ki tam želijo delati dobro, ali izgubili službo ali bodo pa sami odšli, ker nimajo več osnovnih pogojev za delo. Sam sem mnenja in sem v to prepričan, enako kot v naši stranki, da gremo na referendum in da bodo ljudje odločili, ali ta medij, o katerem govorimo, pa se bo tam tudi veliko stvari razjasnilo, bodo bolj jasne, bodo svetlejše, ali se ta prispevek, ki ga plačujemo, plačuje z zakonom ali pa prostovoljno. Sam sem za to, da se plačuje prostovoljno. Seveda se bom pa dal prepričati tej hiši, da me prepričajo, da bom to televizijo gledal in da bom tudi ta prispevek plačeval. Hvala za vašo pozornost.

in sicer citiram 4. člen, » / …/ v programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti, prvič, zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito,« »obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih, o preostalih evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v katerih posreduje celoten spekter aktualnih vsebin, od verskih in socialnih do naravoslovnih in tehnološko-informacijskih vsebin; zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanju v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavlja dokument preteklega časa in časa, v katerem živimo / …/; zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih predstavlja in promovira znanost …« in tako naprej, cel kup alinej je. In 5. člen: »Novinarke in novinarji, urednice in uredniki RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij; spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo; spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma; zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj« in tako naprej. Zdaj, samo to prebrano in primerjava med tem, kaj se na RTV dogaja, pove, da se konstantno kršita ta dva člena zakona. In to seveda povzroča tudi nasprotovanje pri ljudeh in zato se odvračajo od RTV in ga ne gledajo. Programski svet je v lanskem letu potrdil novo programsko shemo, nov programski načrt, uvedel nekatere nove oddaje, z enim od urednikov, novinarjev se ni podaljšalo pogodbe o sodelovanju, za Studio City sodelavcu Marcelu Štefančiču, ki je vodil oddajo Studio City in misli, da je to njegova oddaja. Novinarji so kasneje, smo videli, pripravili retrospektivo oddaj Studia City in začudeni smo lahko ugotovili, kako se je iz solidne oddaje izrodil v levičarsko navijaško oddajo, ki jo, kot sem rekla, ima gospod Štefančič očitno za svojo in misli, da jo lahko vodi samo on. Tudi na drugih televizijah se menjajo voditelji oddaj. Ukinjajo se oddajo, ustvarjajo nove oddaje. Nič posebnega, to je normalno za razvite družbe in aktivna TV oziroma vodstva, ki se seveda morajo truditi v poplavi vseh informacij, ki jih ljudje lahko dobimo prek različnih kanalov, se morajo truditi, da pridobivajo gledalce in poslušalce. Verjamem, da delo ni lahko, ampak vztrajati na nekaterih starih vzorcih in pričakovati boljši rezultat, vemo, da se na koncu ne obnese. Naj še enkrat rečem ponarodelo: jebeno več nas je, njih pa je samo ene par. Mi smo na seji odbora za kulturo vprašali, kdo so ti, ki jih je »jebeno več«. Ja, se opravičujem, samo citiram gospoda Štefančiča. In tudi kolegica Šetinc Paškova ali pa kdo z RTV bi mi lahko odgovoril na to vprašanje, ampak ne želijo. Čeprav dobro vedo, a ne, koga je več, ker je, kot sem povedala, to povedala že gospa Pirc Musarjeva. RTV obvladuje SD, torej levica. Tudi tega nihče ne komentira. Nihče ne osporava teh besed gospe Pirc Musarjeve in gospod Štefančič je to samo potrdil. Vemo, koga, katerih je toliko več. Naj vam preberem, kaj o medijskem poročanju RTV pravi raziskava medijske krajine, ki jo je naredila Fakulteta za medije leta 2020. Citiram: »Pri obravnavi medijskega sporočanja ne moremo mimo profila Radiotelevizije Slovenija oziroma njenega multimedijskega portala RTVSLO.si. Gre namreč za edini javni medij med obravnavanimi, zato se od njega pričakuje, da v svojih oddajah in prispevkih omogoča soočanje različnih pogledov na najpomembnejša družbena vprašanja. Pomemben del njegovega poslanstva sta pluralnost in nepristranskost, vendar pa naši rezultati ne kažejo, da bi v smislu politične uravnoteženosti in nazorske nevtralnosti spletni portal nacionalne radiotelevizije kaj posebej izstopal. Ravno nasprotno. Tega je v njenih prispevkih celo manj kot na najbolj obiskanem spletnem portalu 24ur.com. Nekateri drugi mediji, kot sta Siol.net in Žurnal24.si, imata občutno bolj uravnotežen odnos do slovenskih političnih akterjev pa tudi precej manj poudarjeno ideološko orientacijo.« To je iz raziskave medijske krajine. Rekla sem, da je programski svet potrdil nov programski načrt z novim konceptom in uvede se nova oddaja na RTV Slovenija − Panorama. Že na odboru so se kolegi in kolegice smejali temu. Jaz ne vem… mislim, kaj takega še nismo videli, da bi se v bistvu norčevali oziroma dajali v nič neko oddajo, za katero se mora po mojem kar veliko ljudi trudit na televiziji, in to njihovih notranjih ljudi, ki pa so seveda najbrž tistih ene par, ki jih je, ki niso v tisti »jebeni« večini. Kajne? Kajti ena od voditeljic Panorame Andreja Gregorič je povedala, citiram: »Panorama − prikladna iztočnica za posmeh in prezir, plazove žaljivk in zmerljivk, ki se vrstijo že kake štiri mesece. Pogosto so dodani zavajajoče interpretacije in podcenjujoči komentarji. Sem izdajalka, prasica, sem neumna, naivna, pokvarjena in še kaj in še kakšna. Raje ne bi naštevala še sočnejših označb, ki se mi jih lepi.« Nato so seveda ustvarjalci oddaje Panorama objavili svojo izjavo, so se oglasili in zapisali. Citiram: »Vsi ustvarjalci Panorame trdno stojimo za našo sodelavko Andrejo Gregorič in ostro obsojamo vse napade, žaljivke in grožnje, ki jih je bila deležna ne samo Andreja, ampak tudi nekateri drugi ustvarjalci Panorame. Smo profesionalni, želimo ustvarjati informativno oddajo po najvišjih novinarskih standardih, zagotavljamo strpen in korekten odnos med vsemi zaposlenimi na RTV. Pri nas ni prostora za sovraštvo in verbalno nasilje. Spoštujemo vse ustvarjalce RTV Slovenija, ki ustvarjajo program javne televizije in enako spoštovanje pričakujemo tudi od drugih.« Ampak seveda tega spoštovanja niso deležni, celo od kolegice Šetinc Pašek, se jim posmehuje, čeprav so to njeni sodelavci, dolgoletni sodelavci. Kajti več kot polovica ljudi, ki delajo na Panorami, je notranjih, torej iz RTV, so vodili druge oddaje, Dobro jutro in tako naprej, ampak seveda, ko so se se odločil za nov poklicni izziv in prevzeli in so pripravljeni sodelovati tudi pri informativnem programu, takrat so pa za njih postali izdajalci. Očitno lahko informativni program na RTV delajo samo določeni ljudje, določeni preverjeni ljudje, ki jih gledamo, ene, že 20 let ali pa še več. Naj povem samo primer, kako portal MMC poroča. Prejšnjo sredo smo imeli sejo Odbora za kulturo, na kateri smo se pogovarjali o pritiskih na novinarje in tako naprej. Prispevek, ki je bil objavljen na MMC, je vseboval poročilo o tem, kaj so na seji povedali najprej direktor Grah, potem pa še cel kup predstavnikov iz RTV je bilo, sindikalista Milinkovič, Ksenija Horvat in cel kup drugih ljudi. In seveda smo po vabljenih lahko razpravljali tudi poslanci. Ampak za MMC, za RTV, ki poroča s seje Odbora za kulturo, nas poslancev ni bilo. V njihovem poročilu, ki so ga objavili na svoji spletni strani MMC, smo lahko prebrali samo, kaj so povedali predstavniki RTV. Do razprave poslancev je prispevek, potem pa ga več ni. In to je v direktnem nasprotju z Zakonom o RTV, ki pravi, da mora biti informacija celovita. To ni celovita informacija, če ti pol izpustiš, kar se je tam dogajalo. In še hujše od tega je to, da smo na predloge sklepov, ki jih je pripravila koalicija, predlagali, da se en sklep popravi tako, da se pozove tudi zaposlene na RTV, da ne šikanirajo svojih sodelavcev, torej, da oni ne izvajajo pritiska na svoje sodelavce. Ampak koalicija tega predloga ni sprejela. Torej, znotraj hiše, kjer bi morali urejati stvari, se sme pritiskati na novinarje, se sme novinarje zmerjati z »izdajalka, prasica neumna, naivna, pokvarjena«. Koalicijski poslanci ste glasovali proti predlogu, ki smo ga dali v Poslanski skupini SDS, da se pozove vodstvo pa tudi kolektiv, da se do svojih kolegov obnašajo tako, kot je treba. Novinarji, ki ustvarjajo Panoramo, so dejali, citiram: »Spoštujemo vse ustvarjalce RTV Slovenija, ki ustvarjajo program javne televizije, in enako spoštovanje pričakujemo tudi od drugih.« Koalicijski poslanci ste proti temu, da bi se zavezalo tudi kolege novinarje, da so spoštljivi do svojih drugih kolegov novinarjev. V petek, ko smo prav tako imeli sejo o referendumu, to, kar poteka tudi danes, je koalicija, ki sebe imenuje Svoboda – svoboda, pozor – izglasovala, da direktor RTV Slovenija gospod Grah, ne sme govoriti. Hvala za tako svobodo! V demokraciji direktor RTV Slovenija ne sme govoriti v parlamentu, ker je spet koalicija, stranka, ki se imenuje Svoboda, to izglasovala. Saj, občutek je, da kmalu tudi poslanci ne bomo smeli govoriti. Na odborih dobivamo opomine, jemlje se nam besedo in tako naprej. Vsak čas se bo, očitno, zgodilo, da ne bomo mogli govoriti. In vse te stvari, ki sem jih naštela, so se zgodile samo v zadnjem času, pred tem se je dogajalo pa še mnogo mnogo. Protesti pred sodiščem, ko je bil v zaporu Janez Janša. Vsak dan je bil protest, RTV Slovenija je pripravila, mislim, da dva ali tri prispevke v času pol leta, ko so se odvijali protesti pred Vrhovnim sodiščem. Ko so pa protestirali nekateri drugi, torej kolesarji, smo pa imeli poročanje z RTV iz minute v minuto, iz minute v minuto, kaj se dogaja med kolesarji. Seveda niso poročali in in posneli tistega, ko je nekdo novinarju poškodoval čeljust, ko mu je razbil kamero, ko se je zažigalo sredi trga, ko se je razbijalo in prevračalo kontejnerje. Teh stvari niso uspeli posneti, vse drugo pa smo lahko videli, štetje, koliko jih je in tako naprej. To kaže na neuravnoteženo poročanje in kaže na to, da se na RTV krši

načelo politične uravnoteženosti in svetovnonazorskega pluralizma. Zagotavljati je treba verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi se celovito obvešča o političnem dogajanju. RTV Slovenija to dnevno krši, zato se ljudje razburjajo, zato se razburjamo tudi tukaj, zato smo imeli ne vem koliko sej Odbora za kulturo na to temo in zato se zbirajo podpisi in peticije, da se ukine RTV prispevek. Mi smo na to odgovorili z našim predlogom zakona. In če ste prepričani, da RTV tako dobro dela, da je vse v redu, potem se bodo ljudje itak odločili in bodo plačevali. In vedno se išče izgovore, ja, pa imamo na RTV tudi otroški program pa imamo orkester in tako naprej. Ja, katastrofalen imamo pa informativni program, ki ne zagotavlja vsega tega, kar novinarjem in novinarkam, urednikom in urednicam narekuje zakon. Dnevno kršijo zakon in potem se čudijo, da je nekdo kritičen, da smo kritični, namesto da bi vzeli kritiko, ji prisluhnili in poskušali kaj izboljšati. Novo vodstvo poskuša narediti drugačno informativno oddajo. Prvič, se nikamor ne mudi, lahko rečem, imajo goste, ki uspejo kaj povedati, ne da jim novinar stalno skače v besedo in zmanjkuje nam časa, dajmo hitro, hitro, hitro. O vojni v Ukrajini moraš v minuti povedati v Odmevih. To ne gre in take oddaje in tako psihiranje ljudi, ki 14 dni gledajo poročila in skoraj dobijo rano na želodcu, pač ni učinkovito in ni dobro za RTV. Potem se pa pojavi neka nova oddaja in se zgodi najprej pogrom znotraj. Očitno starejši kolegi ne dovolijo, da tudi kakšni mlajši kolegi vodijo informativne oddaje. Očitno je to rezervirano samo za »jebenih« tistih, kolikor jih je, nihče drug ne sme tega početi, samo oni, večno postavljeni na to mesto in za to nalogo. Ampak stvari se spreminjajo, stvari so dinamične in hvala bogu, da so. Bomo videli, kako bo pač oddaja Panorama naprej, a jo bodo ljudje začeli gledati, saj jo gledajo, ali jim je zanimiva ali jim ni, ali so verodostojne in celostne informacije, celovite, si vzamejo malo več časa za različne teme in jih tudi predstavijo. Ker ti ne moreš o pomembnih stvareh povedati nekaj v dveh minutah ali pa dveh minutah in pol. zato tudi ljudje pol stvari sploh ne vedo in ne razumejo, ker se vse stalno, kot pravim, na Odmevih ali pa v Dnevniku mudi. Včasih je imela RTV ogromno pogovornih oddaj na različne teme ne samo o politiki, o maturi, o dolgotrajni oskrbi, o starostnikih, o ne vem čem. Zdaj je tega čedalje manj. Z nekimi novimi pristopi očitno želi vodstvo tudi to okrepiti in ljudem dati tisto, kar jim mora dati. Glejte, naloga novinarjev je, da zagotavljajo nepristransko in celovito obveščenost tako, da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj. Ena od osnovnih nalog RTV je informiranje ljudi. Če pa ti seveda pomanjkljivo informiraš, in se na podlagi tega ne morejo odločiti. Informacij je toliko, RTV jih da toliko in ljudje pač potem vedo samo toliko. RTV je bil ustanovljen zato, da informira ljudi, da jih celostno informira, da osvetli z vseh zornih kotov določen problem. In če bi to delal, najbrž ne bi bilo stalno peticij, da ne bodo ljudje več tega plačevali, da imajo dovolj tega navijaštva, dovolj te leve propagande.

RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Ustanovitelj javnega zavoda RTV je Republika Slovenija. Dolžnost ustanovitelja je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost in zagotoviti primerno financiranje, da lahko opravlja vse naloge, ki mu jih nalaga zakon. RTV Slovenija ni zgolj informativni program, nad katerim vrši pogrom določena skupina ljudi. Govorimo o politikih. RTV Slovenija zagotavlja informiranje o dogajanju doma in po svetu. Obvešča Slovence po svetu, skrbi za obveščenost pripadnikov manjšin, zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v katerih je zastopan spekter mnogoterih vsebin. Zagotavlja produkcijo igranega programa, oddaje, ki odražajo življenje v vseh delih naše domovine. RTV skrbi za to, da lahko naši otroci gledajo visokokakovostne domače oddaje, kakovostne risanke, ki jih sinhronizirajo naši dramski igralci, da v poplavi medijske ponudbe dvomljive kakovosti otrokom ponudijo nekaj, čemur vsak starš v tej državi že desetletja zaupa. In s tem nenazadnje mladim predstavlja tudi gradnik slovenskega jezika. RTV Slovenija zagotavlja uresničevanje pravic zapisanih v ustavi, pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti. RTV Slovenija skrbi za programske vsebine namenjen invalidom. Skrbi za to, da lahko različne programske vsebine spremljamo slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, razvija in financira prilagojene tehnologije in načine spremljanja medijskih vsebin zanje. RTV Slovenija je hiša naše kulture. Hrani našo zgodovino in soustvarja novo. Je branik pozabe in dokaz naše prisotnosti. Je prostor umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja. Je šport. Je zabava. So verske oddaje. So radijski in televizijski programi. Multimedijski center. Sta regionalna centra. Je glasbena produkcija. Sta orkestra. So oddajniki in zveze. To financiramo z RTV prispevkom. RTV Slovenija ni popolna, kot ni popolna nobena inštitucija. Vedno je nekaj prostora za izboljšavo. Govoriti o tem, da se sedaj dogaja ta izboljšava, je naravnost smešno. Gre za popoln anahronizem. RTV Slovenija opravlja množico nalog, ki tvorijo in združujejo posameznike v skupnost, našo skupnost. Predlog zakona, o katerem govorimo danes, je posmeh vsemu temu. Ni le nerazumevanje vloge te hiše. Je izraz skrajno poenostavljene črno-bele predstave sveta. Še več. Cena političnega obvladovanja določenega segmenta RTV Slovenija za nekatere opravičuje sesutje vsega. Ta predlog zakona je le še eden v nizu poskusov razgradnje in uničenja. Ne bo uspešen, a obenem vsi vemo, da tudi ne bo zadnji. Hvala.

Eden od razlogov, ki jih je tudi predlagateljica v uvodu navedla je, da je v zadnjih desetih letih upadlo število gledalcev. To je seveda napačna predpostavka. RTV Slovenija ni televizija, ki je komercialne narave, ki stremi k temu, da bi imela čim več gledalcev, ampak je televizija, ki v osnovi izvaja nek javni interes. In ta javni interes seveda je ta, da ponuja ravno tistim manjšim skupinam neko alternativo, ki gre onkraj množične produkcije, o kateri je govoril tudi kolega Horvat v smislu novih platform, kot sta Netflix, Apple TV in tako naprej. Mislim, da osnovna dejavnost RTV ne bi smela biti takšna, da bi stremela ravno k tej popularnosti, ampak to, da ponuja v prvi vrsti kakovostne vsebine, ne pa množične vsebine. Druga napačna predpostavka ali pa izhodišče je neka popačena slika o uravnoteženosti. Seveda predlagatelji Slovenska demokratska stranka vsakič oziroma že desetletje v RTV vidijo neko neuravnoteženost oziroma da se ne prikazujejo predvsem v okviru informativnega programa vsebine ali pa novice na tak način, da bi bile te uravnotežene, ampak vse to jasno ne drži. Problem je v tem, kako percipirajo v SDS resnico in pač to lahko gledamo na Novi24. Tisto je prototip ali pa ali pa nek model tega, kaj pomeni uravnoteženo poročanje Ali je to to? Jaz mislim, da ne, da je informativni program Radiotelevizije Slovenija, mislim, da dokaj korekten, povsod so možnosti za izboljšave, ampak to še ne pomeni, da moramo ukiniti RTV prispevek in s tem de facto tudi odrezati vsa finančna sredstva, ki jih lahko ima RTV za delovanje. Kar se tiče raziskave medijske krajine, o kateri je govorila predlagateljica. Pozabila je omeniti, kdo je to raziskavo pripravil. Dva ključna avtorja sta Matevž Tomšič in Borut Rončević. Mislim, da lahko naredim piko tukaj, sami boste ugotovili, od kod izvirata in kdo je tudi naročnik takšne raziskave in kakšni bodo zaključki takšne raziskave, če jo opravljata taka dva strokovnjaka. Pod črto je seveda ta posvetovalni referendum nič drugega kot poizkus zavlačevanja postopkov. Mislim, da je to vsem jasno, da ne gre za nobeno iskreno željo. Če bi SDS imela iskreno željo, recimo, ukiniti RTV prispevek in ga nadomestiti z nekim drugim načinom financiranja, dve leti časa ste imeli za to. V teh dveh letih ste seveda naredili vse, da prevzamete RTV, tudi nezakonito imenovali v programski in nadzorni svet v bistvu večino ljudi, ki prihajajo iz desnega pola, in s tem ste kršili tudi zakonsko določeno sestavo programskega sveta. Lahko bi v tem času tudi ukinili RTV prispevek. Ne, tega niste naredili. Mogoče računši na to, da boste še naprej vodili vlado in seveda imeli neposreden vpliv na RTV. Sedaj, v prvem tednu mandata ste pa takoj vložili zakon, s katerim ukinjate in seveda zdaj populistično odhajate ljudi spraševati, ali se naj plačuje RTV prispevek ali ne. Seveda bo vsak človek rekel, da ne. vsakih 12 evrov, ki jih država naloži ljudem, je jasno lahko nekomu odveč, ampak še enkrat, pod črto, lahko se pogovarjamo o tem, da je potrebno spremeniti morda način financiranja, ampak imamo tukaj številne težave. Recimo, če gremo z direktnim proračunskim financiranjem, to pomeni, da RTV ni več neodvisna. Ko so odvisen od tega, da ti država da denar neposredno iz proračuna, potem si vsakič z vsakim proračunom odvisen, koliko denarja boš dobil. Tako da mislim, da je ta razprava popolnoma deplasirana in seveda v prvi vrsti zlonamerna in cilj na koncu je zelo jasen, dokončno podrediti ali uničiti RTV. Mislim pa, da bi moral biti cilj ravno nasproten, to isto RTV okrepiti, jo narediti bolj neodvisno, bolj stabilno. To bomo v koaliciji tudi naredili z novelo Zakona o RTV, ki bo skušala v prvi vrsti depolitizirati programski in nadzorni svet in na tak način zagotoviti, mislim, da osnovno poslanstvo javnega RTV, in to je v bistvu iskanje javnega interesa in delovanja v javnem interesu. Zato pa imamo kakovosten informativni program, kulturni program, otroški in mladinski program, imate VAL 202, ki je ravno praznoval 50 let delovanja, ki je eden najbolj kakovostnih, bom rekel, bolj množičnih radijev v Sloveniji. Imate ARS, ki je program, ki je namenjen za točno specifično publiko, in tako naprej. Skratka, RTV Slovenija ni nek nebodigatreba. Mislim, da je nek tvoren

Hvala za besedo. Na tole izvajanje kolega se moram oglasiti. Nova 24TV je jasno desno orientirana. Od prvega dne je to znano vsem, ki hočejo to vedeti, tako da ima jasno opredelitev, in to seveda ni standard za RTV. Tudi v tej raziskavi, ki jo vi sicer dajete v nič zato, ker vam pač profesorja, ki sta to opravila, doktorja, ne ustrezata, medtem ko bi vam kakšen drug verjetno ja. Ampak naj naredi raziskavo kolega Milosavljević, mi smo večkrat predlagali, da naj Fakulteta za družbene vede, Katedra za novinarstvo naredi raziskavo. Ampak v zadnjih 15 letih te raziskave ni bilo. Seveda, ker točno ve, kaj bi pokazala, in bi imel velike težave. Nova ministrica sedaj mu lahko naloži, da tako raziskavo naredi, pa bomo videli. Za raziskavo so pa analizirali različne prispevke, članke in o tem napisali. Zdaj pa bom samo en del ključnih ugotovitev citirala. Citiram: »Vendar obstajajo precejšnje razlike glede odnosa do političnih akterjev v smislu razmerja med podporo ali nasprotovanjem vladi ali opoziciji kot tudi glede nazorskih orientacij v smislu razmerja med levo in desno obarvanimi prispevki. V obeh ozirih izstopa Nova24TV.si, ki kot edini medijski spletni portal izrazito podpira vlado, v prejšnjem mandatu, oziroma nasprotuje opoziciji in je izstopajoče desno usmerjena. Glede razmerja med prispevki, ki so vladi v opoziciji nenaklonjeni ali naklonjeni, sta dva medija, Siol.net in Žurnal24, razmeroma uravnotežena, čeprav je antivladna nota kljub vsemu nekoliko bolj poudarjena. Večina medijev pa vlado obravnava izrazito manj naklonjeno kot opozicijo. Še bolj očitno je neravnovesje razmerja med levo in desno orientiranimi prispevki, saj je v vseh medijih, razen Nova24tv.si, prvih bistveno več kot slednjih. V nekaterih medijih, 24ur.com, RTV SLO, Svet24, ni bilo mogoče zaznati enega samega prispevka, ki bi bil napisan s pozicije, ki bi jo lahko označili za desno.« O portalu RTV sem pa že prej prebrala. V Poslanski skupini oziroma v SDS si želimo uravnoteženo, kakovostno in nepristransko RTV Slovenija. Ne pa navijaško in še marsikaj, kar je postala, predvsem njen informativni program, v zadnjih letih.

razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga zakona o spremembah Zakona o RTV potrebno potrditi ne glede na stran, ne glede na barvo, ne glede na vrsto politike, ki tukaj sedi. V zadnjih dveh letih, dobrih dveh letih je sedanja koalicija in s pomočjo seveda tudi prejšnje, ki je ni več v Državnem zboru, državljanom pravzaprav nastavila tri pasti. Seveda razumljivo zdaj, zakaj lahko to imenujemo nastavljanje pasti, če vemo, da je gverila ena izmed pomembnih odločitev obrambnega ministra za našo našo Slovensko vojsko. Nastavljanje pasti je pravzaprav ena izmed gverilskih taktik. Prva past, ki je bila nastavljena: v času epidemije je bilo vse narobe. Vse. Ukrepi. Vse, kar je vlada storila, je bilo narobe. Sporočilo državljanom: državljani, delajte ravno nasprotno, zato vam bo bolje, torej drugače. Druga past: pomembna je svoboda; ne glede na vse, ne glede na sočloveka ob tebi, ne glede na to, kaj se dogaja okrog tebe, v ospredju je jaz, posameznik, ne glede na posledice, ki se torej ne ozirajo ne na drugače misleče in vse ostale. Torej, svoboda. In tretja past je pa radio in televizija Slovenija, ki jo lahko v teh zadnjih dveh letih imenujemo tudi radio in televizija Kričač, kjer je v svojem informativnem, poudarjam, v svojem informativnem programu vsakič in vedno znova spodbujala ljudi k neupoštevanju tega mnenja, mnenja drugače mislečih, in je šlo za pravo usmerjenost mnenja. To nam ljudje povedo. In kdor se ni ujel v prvo past, da je obšel to drugačnost. Kdor se je še izognil drugi pasti, torej tej svobodni volji do življenja, se je zagotovo ujel v to tretjo past, usmerjenost mnenja, na podlagi česar so se potem ljudje odločali za svoje odločitve. In pravijo ljudje, da je zdaj pač prepozno.

in ko je neuspeh predsednika Vlade v Bruslju premik naprej, ja, to so te informacije, ki nam jih ponujajo, ki bi naj bile verodostojne, celovite, objektivne, takšne, ki bi ljudem, torej državljanom, ponujale svobodno odločitev do mnenja. In prav v tem se kriva ta srž in bistvo problema, ki se ga moramo lotiti vsi skupaj. ne glede na barvo, vrsto, oblast in tako naprej. V bistvu posvetovalni referendum ne odreka možnosti državljanom za dostop do TV oddaj. Sploh ne. Ravno zdaj je čas za to, da damo državljanom svobodno možnost odločanja, koliko bodo plačali za vse te vsebine. In jaz verjamem, da bodo ljudje plačali za risanke, za kulturni program, za športni program in še za vse kaj drugega, če bodo to želeli gledati. koliko ljudi je prestavljalo programe na televiziji in ne gledajo več oddaj RTV Slovenija. Tudi jaz sem med njimi. Tudi jaz sem med njimi, priznam. Jaz bi samo to še rekla, da predlagamo torej ta posvetovalni referendum ljudem zato, da jim damo ravno to svobodo, svobodo odločanja.

Najlepša hvala za besedo. Za začetek bi rekel najprej kakšno o nacionalni identiteti, ki je eden od osrednjih gradnikov moderne države. Vsak narod pa v bistvu pride do te nacionalne identitete na sebi lasten, na sebi unikaten način. Enako smo Slovenke in Slovenci do svoje nacionalne identitete prišli na z drugimi narodi, večjimi, manjšimi, neprimerljiv način. In ne glede na to, kaj boste na slovenski desnici

športni prenosi ob glasovih zimzelenih komentatorjev, Studio City, Tednik, Živ žav, prenos državnih proslav, radijska poročila, Radio GA GA, kvalitetni nedeljski intervjuji, celo narodnozabavne oddaje v petkih zvečer so zapisane v kulturni genski zapis Slovenk in Slovencev. Predstavljajo nam zatočišče, kjer se počutimo domače, kjer se počutimo varne in neodvisne od vseh tujih gospodarjev. In ti elementi slovenske, lahko bi rekli genske kulturne identitete, so že od časa prve Janševe vlade naprej stalna tarča SDS in njegovih satelitov. Namen tega napadanja RTV je pa v resnici samo izgradnja nove kulture in zgodovine, ki bo bo po meri SDS zasledovala predvsem njihove ekonomske in ideološke koristi. Pa saj tega niti ne skrivate. Vaši programski svetniki se na vaši strankarski televiziji hvalijo o tem, da bi bilo najbolje, da se RTV kar jutri ukine, da saj obstaja že Nova 24. Ampak najhujše pa je, da predlagatelji tega posvetovalnega referenduma dobro veste, kakšen je pomen javnega servisa. Dobro veste in to, da to diskurzivno zanikate, je samo politični oportunizem, ki se ga greste. Država seveda od svojega javnega servisa ne bo pričakovala nekih ekonomskih multiplikativnih učinkov, temveč predvsem negovanje kulturne dediščine in nacionalne identitete. Poleg tega, da želite RTV finančno izčrpati, ga že dlje časa izčrpavate tudi vsebinsko. Včeraj, prav včeraj je bil ta vrhunec vašega črpanja, ko je na RTV 1 Možina razpravljal o nekih zgodovinskih izmišljotinah, na RTV 2 pa nek srednjeveški svet kvazi modrecev praktično žalil vso moderno in humanistično ter politično razpravo od 18. stoletja dalje. Predlagatelji torej sledite načelu, da ste najprej RTV vsebinsko pohabili, zdaj bi ga pa še finančno dokončali. Po drugi strani se strinjam, da je razprava o tem, kako bo RTV zgledala v prihodnjih desetletjih, relevantna, ampak ta razprava bi morala potekati nekoliko drugače. Morali bi se pogovarjati, kako okrepiti javno RTV, jo depolitizirati in potencialno kadrovsko, finančno in tehnično modernizirati. Predlog tega posvetovalnega referenduma je tako treba predvsem jemati v kontekstu političnega in kulturnega boja, ki se ga gre SDS. Predloga seveda ne bom podprl. Ne skrbite pa, RTV bo ostal, tako kot bo ostala slovenska nacionalna identiteta, ki jo želite pohabiti, in ta nacionalna identiteta je tako kot vedno utemeljena na kritični in svobodni misli, ne glede na to, da vam to v SDS ne odgovarja.

Moram se odzvati na tole, kar je povedal kolega. In sicer zdaj ne vem, včerajšnji intervju gospoda Možine z gospodom Dežmanom, direktorjem Muzeja novejše zgodovine – verjetno ste na to mislili, predvidevam. Očitno je gospod Možina tudi med tistimi nekaj, ki so še na RTV, ki jih je treba zmerjati, žaliti in ne priznavati njihovega dela. Čeprav, kot vemo, je on doktoriral iz zgodovinskih ved in to, o čemer govori, in je verjetno suvereno govoril, je njegova doktorska dizertacija. Najbrž mu ne bi doktorata podelili, če bi bilo to tako, kot vi pravite. Ravno v teh dneh izkopavajo trupla po vojni pobitih ljudi. Očitno, kolega, vam je to zabavno. Očitno je to neka nova perspektiva vaše stranke. Tudi predsednica parlamenta gospa Klakočar Zupančič je v petek na slavnostni seji v svojem govoru dejala, da glejmo naprej, ne pa da kopljemo po zemlji. Glejte, dokler bomo imeli pobite ljudi nepokopane v jaških in jarkih in tako naprej, do takrat bomo pač vsakokrat, ko bomo kakšno stvar delali, odkopali kakšno truplo in morali po civilizacijskih normah to truplo vzeti ven in ga dostojno pokopati. Če pa niste na to mislili, pa ne vem, ampak govorili ste o včerajšnji oddaji in ta oddaja je bila na RTV. In mislim, da norčevanje iz tega − obenem imamo tudi na tej seji resolucijo Sveta EU, ki govori o teh

Hvala za besedo. Poglejte, ne moremo za vsako stvar spraševati ljudstva, kaj si želi in kaj meni in kaj bi rado, ker dobro vemo vsi, da v nekaterih zadevah ljudstvo ne zmore odločiti tako, kot je prav, in tako kot je zanj koristno. Če vprašaš človeka, daj mi nekaj iz žepa, ti bom vzel nekaj v skupno dobro,

ljudstvo z vodo, zraven zatrjevala, da je šlo za nemirne proteste, televizijska kamera nacionalke je pa jasno kazala − kje pa so ti nemiri, halo?! Kolikor jaz zdaj vem, se nacionalna televizija trenutno preživlja iz dveh virov. Eden je obvezni prispevek, ki ga vsi plačujemo, zraven pa še približno 50 % denarja zasluži iz oglaševanja, s komercializacijo. Predlog je, naj se javna televizija odpove obveznemu prispevku in naj se izenači s komercialnimi televizijami. To je nevzdržno, ker vsi vemo, do česa bo ta tekma pripeljala, ko bi enkrat nacionalna televizija začela tekmovati s Planetom TV ali pa s POP TV ali pa s Kanalom A.

kmalu prisiljena, da spusti nivo, ki ga danes ima, ki ga od nje pričakujemo, in se spusti na svobodni trg in začne snemati reality šove, kuharske oddaje, talent šove in adijo otroški in mladinski program, ki ga na komercialnih televizijah ni, adijo dokumentarni filmi, ki jih na komercialnih televizijah ni. In da ne naštevam vsega tistega, kar nacionalka počne, in so to že moji predhodniki razpravljavci omenili. Jaz razmišljam popolnoma drugače. Halo, odvzeti, odvzeti prispevek nacionalni televiziji, odvzeti polovico kruha. Ne! Nacionalni televiziji bi morali podvojiti RTV prispevek in jo s tem razrešiti bremena komercializacije. Zakaj imamo na nacionalni televiziji reklame? Halo! Zakaj pa? Zakaj ne bi imeli nacionalne televizije, ki ki bi se lahko znebila te uzde, teh zavor komercializacije. Zakaj merimo gledanost nacionalni televiziji? Vemo, samo zaradi reklam. Zaradi tega, da lahko podjetjem kažemo številke, glejte, taka je pa naša gledanost, dajte nam reklame notri, da bomo lahko preživeli. Nacionalna televizija nima kaj žicati denarja od podjetij. Podvojiti je treba ta prispevek in preživeti. Jaz mislim, da lahko en narod, kot je slovenski, dva milijona nas je, mislim, da imamo dovolj denarja, dovolj volje, da lahko preživimo vsaj en program, ki bo držal standard. Kajti nacionalka danes drži standard. Standard govora, standard jezika. Standard, kako se delajo oddaje. Standard, po katerem se zgledujejo komercialke. In če se temu standardu odpovemo, če jo izenačimo s komercialnimi televizijami, adijo. Potem se pa lahko še pogovarjamo o komercializaciji Slovenskega narodnega gledališča. Zakaj pa bi država preživljala to, naj gre na trg pa naj igrajo same komedije. Pa lahko potem govorim še o filharmoniji in o kulturi nasploh. Sem za izgon komercializacije iz javnega zavoda. Podvojimo naročnino. Rekli boste, da ljudje niso za. Ah, kot sem rekel, seveda, saj jaz to razumem, ampak ljudje pa vseeno kot narod razumemo razumemo prav to zadrego. Zato pa smo izvolili predstavnike ljudstva, najpametnejše, najbolj sposobne, najbolj, bom rekel ne da bi se zasmejal zraven, najbolj razgledane med nami, ljudi, ki vidijo daleč, ki vedo, kaj je dobro za ljudstvo. In so nas izbrali, izvolili, da v njihovem imenu odločamo in včasih populaciji, populaciji, ljudstvu, narodu naložimo malo več bremena, kot mu paše. Hvala lepa. Hvala. Naslednji razpravljavec je gospod Anton Šturbej. Pripravi se gospa Nataša Sukič.

Danes razpravljamo o javni RTV, ki jo naj plača tisti, ki ima možnost, jo tudi gledati. In to ni v nasprotju s pravno državo. Glejte, živijo ljudje ob meji. Ob meji s Hrvaško imamo nekako 670 kilometrov meje. In če bi vprašali večino teh ljudi, ki nimajo kabelske televizije, nimajo signala, ustreznega signala, da bi lahko gledali Radiotelevizijo Slovenija.

Za te gledalce oziroma za nas pa je zelo pomembna kvalitetna informacija o dogajanju tako doma kot v tujini, ki jih enostavno ljudje potrebujemo tako za službo, za splošno življenje v naši družbi. Glejte, obstoječi zakon je v veljavi že 17 let, čeprav se tehnološki in medijski prostor spreminja, zato so se ljudje tudi enostavno prestavili na nekatere druge medije. Ob meji celo gledajo tuje televizije, tako da so nekako nehali gledali RTV Slovenija pa, bom rekel, mogoče te informacije dobijo na nekaterih drugih medijih in je velika škoda tudi za nacionalno televizijo ne samo za nas, ki teh informacij nimamo. Želimo tako moderen zavod. Prej se je govorilo o tudi o nekaterih bi tako ali drugače podpirali televizijo. Mi smo ti botri, jaz osebno že več kot 30 let, ker sem med redkimi državljani, ki nekako že pred osamosvojitvijo države Slovenije nisem bil pokoren in sem nehal plačevati televizijsko naročnino, češ da moji otroci ne bodo gledali tujih risank, pa sem bil za to sankcioniran, ker baje, da si moram sam urediti razne antene, signale in podobne zadeve. Evo, zdaj, ko pa sem si dal napeljati, recimo, večinoma med nami, mojimi sokrajani tudi kabelsko televizijo, danes pa mogoče nekateri programi niso dovolj všečni, da bi jih gledali. Ampak

bil nekritičen do določenih strank, ki ste tukaj… Po vaših programih sodeč zelo všečno in pošteno, recimo Gibanje Svoboda, SD bi recimo omejili sovražni govor, lažne novice, brez političnega nadzora. Tudi ni prav, da nadzirajo politiki

nekako tega nadzora nisem dojemal, niti ideološkega niti drugačnih pritiskov na svobodo govora, in sem se temu večkrat uprl, zato tudi to razumem. Potem, opravljanje javne službe v javnem interesu, ne glede na barvo gnezda. Tudi tu se strinjam. Glejte, tukaj pa imam, recimo Levica: Levica: RTV bomo zagotovili ustrezno raven financiranja in v zakon uvedli samodejno usklajevanje višine prispevka z inflacijo. Tukaj imam pred sabo eno položnico ljudi, ki živijo sami in bi zelo radi gledali tudi RTV Slovenija, ampak njihova položnica presega položnico elektro priključka.

To ni nekako rešitev, rešitev je mogoče nekje drugje, mogoče tudi soglasje med vsemi strankami, ki želijo dobro RTV Sloveniji, na nek drugačen, moderen način. Sam nekako razumem tudi skrb vseh zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih je preko 2 tisoč. Tudi ta čustva razumem, tako da so mogoče v neki meri zaskrbljeni za svoja delovna mesta, ne samo oni, ampak tudi tisti doma, v katerih družinsko gnezdo se prinaša določen dohodek, da se normalno živi. Predlagal bi mogoče reorganizacijo dela na mehek način in bi se v naslednjih letih na račun zaposlenosti v zavodu spreminjala kvaliteta programov, pri čemer pa ne bi bilo negativnih posledic za zaposlene.

Hvala lepa, predsedujoča. Lep pozdrav vsem skupaj! To, kar seveda zdajle počnemo, je seveda nadaljevanje vojne z mediji stranke SDS na sto in en način. To gledamo že vsa ta leta in izumljate, mislim, res ste domiselni. Zdaj ste bili na oblasti, se niste spomnili ukinjat RTV prispevka, zdaj ko niste, tako kot je povedal prej Matej, pa kar takoj gremo v akcijo, seveda populistično, demagoško. Normalno, če boš nekoga vprašal, ali ti želiš plačevat prispevek, da ti bo rekel ne. Mislim, res hujskaštvo na res cenen način. Tukaj poslušamo o neki raziskavi, pristranski seveda, ki govori o neuravnoteženosti med tako imenovanimi desnimi in levimi vsebinami. Pa mi povejte, kaj so to desne in leve vsebine? Ali imate na RTV Slovenija mogoče premalo rasizma, premalo ksenofobije, premalo homofonije, premalo izkrivljanja zgodovine? Kaj je tisto, kar se vam zdi neustrezno in neuravnoteženo? Premalo replik iz Nove24TV, ki je pač vaš osredni medij, vaša odmevna komora, s katero utrjujete stališča svojih volivk in volivcev? In vi bi očitno radi iz RTV Slovenija tudi naredili še eno svojo odmevno komoro, kaj pa drugega, saj to vidimo. Nezakonito ste zasedli ključne organe na RTV, protizakonito, kjer ste vključili samo predstavnike in predstavnice, vemo koga iz prejšnje koalicije, popolnoma ignorirali to, kar piše v zakonu in si po svoje začeli prikrajati podobo RTV s tem, da ste začeli ukinjati kup oddaj, ki ki so pa imele visoko gledanost. Danes poslušamo, kako ni dovoljšne gledanosti bilo. Ja, lepo vas prosim, vaša Panorama, ki ste jo pravkar postavili na program, v celem tednu nima take gledanosti, kot je imel Studio City z eno samo enourno oddajo. Nima. se lahko vi zdajle − ne vem, koga boste prepričevali, ampak če se že sklicujete, da je eden izmed razlogov za to slaba gledanost, da ste ukinjali ali pa skrajševali cel kup oddaj, ali pa Tednik, recimo. Vi ste šli ukiniti kvalitetne informativne oddaje zato, ker se vam zdijo preveč leve ali pa zato, ker vam gre Marcel Štefančič malo na živce, saj smo danes slišali, da ste ga izpostavili že nekajkrat. Vi mislite, da to pač ni javna televizija, ampak državna televizija oziroma še huje − partijska televizija stranke SDS, kjer ti revanšistično obračunavaš kar s posameznimi voditelji, recimo z Marcelom Štefančičem zato, ker vam gre na živce, ker je nekoč nekaj izjavil, kar vam gre v nos, pa zato, ker vam je šla ta oddaja seveda tudi krepko na živce. Zakaj pravim, da nadaljujete vašo vojno z mediji? Poglejte, bom pa še jaz malo citirala, to, kar danes predlagateljica počne na več mestih, pa se boste spomnili, kdo je to povedal. Citiram: »V mlačni vodi skuhan del »javnega« mnenja pa modro kima, češ »vojne z mediji se ne da dobiti«. Za začetek je izjemno zdravo ne gledati, brati ali poslušati tistih medijev, pri katerih že v naprej veš, kako bodo stvar obrnili.« In še: »Totalitaristi so svoje nasprotnike vedno najprej razorožili, nato pa postrelili. Medijsko in fizično. Najprej diskreditacija in nato likvidacija.«

pač »mogoče v mlačni vodi ljudje niso opazili, da grožnje s smrtjo in pozive k umorom na levičarskih shodih RTV Slovenija, POP TV in ostali »mediji« iz iste jate obravnavajo kot nekaj »normalnega« in celo samoumevnega«. Tudi o tem je danes predlagateljica govorila.

javno Radiotelevizijo Slovenija, ki je zdaj seveda tista utrdba, ki jo naskakujete že celo leto in si je očitno niste uspeli dovolj dobro podrediti za enkrat, in tudi veste, da izgubljate tla pod nogami, ker pač so volitve dale rezultat, kakršnega so dale, in ne morete več podaljševati vaše dominacije tam v neskončnost, ste se zdaj domislili tega referenduma. Pri tem pa seveda jasno pozabite poudariti pomen javne Radiotelevizije, pomen za objektivno obveščanje javnosti, ki je določeno tudi z ustavo. To je naša ustavna pravica. Pravica, ki bi jo vi skratka prikrojili po svoje in, kot rečeno, iz Radiotelevizije Slovenija ustvarjali odmevno komoro stranke SDS. Potem bi bilo pa verjetno v redu. Skratka, že tudi bivši varuhinje in varuhi pravic gledalcev ugotavljajo, varuhinje, mislim, da so vse tri, da so spremembe programske sheme, ki ste se jo lotili pod vašo taktirko v zadnjem letu, tako drastične, da česa takega še nismo videli. In k čemu prispevajo? K stopnjevanju konfliktnosti,

vašega kulturnega boja, pozicij iz kulturnega boja z večnim ponavljanjem vaših resnic, ki jih seveda poosebljajo novinarji, kot je Možina, ki je bil danes omenjen. In medtem ko ste ukinili Studio City, kot rečeno, je imela ena oddaja imela večjo gledanost, spoštovana predlagateljica, kot Panorama v celem tednu skupaj, s katero se sedaj tako ponašate. Poglejte, oddaja Panorama je na sporedu vsak dan, njena gledanost pa je tako nizka, da se je v enem tednu ta oddaja uvrstila med 30 najbolj gledanih tisti dan samo enkrat, kar pomeni, da te oddaje praktično ne glede nihče in da ima celo Pirkovič večjo gledanost kot ta oddaja. To je pač fiasko, spoštovani. In če vi na ta način rešujete gledanost RTV Slovenija, seveda ne rešujete gledanosti RTV Slovenija, kot ne rešujete RTV Slovenija s tem, da bi ji vzeli finance. S tem, ko vzamete javnemu zavodu RTV Slovenija finance, ga seveda želite potisniti v polje komercializacije. Še huje, že prej je kolega opozoril, da reklame nimajo kaj iskati na javni radioteleviziji, kaj šele, da bi se javna Radiotelevizija na koncu financirala pretežno iz reklam. Kaj bomo postali javno zabavišče, športa bomo dosti več gledali pa zabavnih oddaj bomo imeli več pa poneumljali bomo ljudi pa potem bomo imeli malo informativne oddaje tipa Panorama pa bomo malo širili malo reciklirali vsebine iz Nove24TV pa to bo to? In potem bodo stvari uravnotežene med desnimi in levimi vsebinami in bo naslednja Rončevićeva raziskava verjetno pokazala boljše rezultate. Kajne? Kajne? Spoštovane in spoštovani, to je resno cenena demagogija. Me pa zanima, če je pa premier Janša vse to leto, ko ste si nastavili direktorja, pa vse skupaj, pa vašo programsko shemo, pa vaše ljudi v organe, če je vsaj tokrat plačeval

da on že dve leti ne plačuje RTV prispevka. To se pravi, da to vaše hujskaštvo in ta vojna z mediji traja že leta, že od leta 2016 najmanj, pa že prej tudi napad na RTV prispevek, ki pa je seveda skrivnostno izginil v tem času, ko ste bili vi slučajno malo na oblasti in ste si nastavili svojo garnituro. Takrat pa je to skrivnostno izginilo iz agende. Pa naj mi spoštovana predlagateljica razloži,

Hvala za besedo še enkrat. Zdajle v dvorani poslušamo predlagatelje posvetovalnega referenduma, ki sami sebe povzdigujejo v edinega meritornega ocenjevalca vsebin in programov, ki jih producira javna Radiotelevizija. To naj bi bil tudi glavni razlog za vašo spremembo, tako nam pravite, razlagate, za vašo spremembo financiranja RTV Slovenija v prostovoljno financiranj. Kolegi iz vrst SDS se imajo za edine poklicane v tej dvorani in tudi v širši javnosti, ki si jemljejo pravico ocenjevati, kritizirati in blatiti profesionalne novinarje in voditelje informativnega programa javne televizije. Pri tem pa pravzaprav ne gre za nič drugega kot politični pritisk par excellence in zastraševanje zaposlenih profesionalcev na javni RTV Slovenija. Upam, da se tega zavedate. Takšne stvari je namreč že ugotavljal v preteklosti Svet Evrope, mimogrede, pri takšnem zastraševanju zaposlenih na javnem mediju. Čemu namreč služi zmerjanje novinark in novinarjev ter voditeljev javne televizije, in to kar ad personam, za politične aktiviste in agitatorje? So te označbe zato, ker so se novinarji s protesti in stavko uprli spregi vaše stranke, z vašo izbrano večino v programskem svetu in vašim aktualnim generalnim direktorjem RTV, ki tudi s prijemi cenzure grobo posega v novinarsko in uredniško avtonomijo, krnijo ugled, zlorabljajo, celo kršijo Zakon o RTV Slovenija in s tem že uničujejo javni zavod RTV Slovenija? Če bi bila zdajle sama na enakem nivoju, kot ste vi kolegi iz SDS, ali naj imam nekatere nekdanje kolege s TV Slovenija, ki ne le da poročajo bolj v prid in všečno vaši stranki, temveč se tudi aktivno udeležujejo in celo režirajo prireditve za politične aktiviste, politične agitatorje te stranke? Ali kako? Danes govorimo o spremembi financiranja največjega javnega medija v državi, in sicer o tem, da bi največjo kulturno in medijsko institucijo te države financirali s prostovoljnimi prispevki. Kot da je RTV Slovenija nekakšno prostovoljno društvo, kjer so novinarji sami slabi politični aktivisti, naj ljudje o financiranju javne RTV Slovenija odločajo na posvetovalnem referendumu. Najprej glede referenduma. Poznamo dve obliki referenduma: posvetovalnega in naknadnega zakonodajnega. Po ustavi zakonodajnega referenduma ni mogoče razpisati o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah. RTV prispevek je nedvomno obvezna dajatev, namenjena financiranju RTV Slovenija, javnega zavoda posebnega pomena z nalogami, ki so opredeljene v posebnem zakonu. Informativni program, ki vedno tako zelo intrigira in zanima politiko, je le majhen del zakonsko opredeljene dejavnosti RTV Slovenija, vse ostalo so dejavnosti, ki jih noben komercialni medij nikoli ne bi opravljal, tako je maloprej govoril kolega Jonas Žnidaršič, ker niso dovolj tržno zanimive. To so otroške oddaje, mladinske oddaje, izobraževalni, kulturni programi, dokumentarni program, programi za narodnostne skupnosti, za invalide, druge manjšine, filmski arhiv. To so programi, ki jih v nekem razvitem evropskem okolju mora nekdo opravljati, če hočemo imeti odprto, pluralno in solidarno družbeno okolje. Če to ni obvezni RTV prispevek, kaj pa potem? Predlagatelji zakona o tem molčite. Ne predlagate nobenega drugega vira financiranja, denimo iz proračuna, kar bi sicer nedvomno povzročilo skoraj popolno finančno odvisnost javne RTV Slovenija od dobre volje vsakokratne vlade oziroma večine v parlamentu, da o tem, da tak model s proračunskim financiranjem lahko dobro deluje le v državah z visoko stopnjo politične kulture, kar Slovenija, žal, še ni, V uvodu sem maloprej zelo slikovito opisala, kako vi imenujete novinarje in voditelje TV Slovenija, kako razume vaša stranka novinarski poklic. Tudi sama sem na lastni koži doživela, kako v svoji terminologiji degradirate novinarje. To seveda nakazuje na svojevrsten nivo slovenske politične kulture, ki ga goji prav vaša stranka. In zdaj posvetovalni referendum, ta za Državni zbor ni zavezujoč, zato tudi nima ustavnih omejitev, ki v ustavi veljajo za zakonodajni referendum. Ravno tako je predlagateljem povsem jasno, da vladna koalicija takega referenduma ne bo podprla. Ampak kaj potemtakem hočete doseči s pobudo za posvetovalni referendum? Namen je več kot očiten. Na eni strani časovno čim bolj zavleči sprejetje novega Zakona RTV Slovenija, da bi se sedanja vodilna strankarska posadka v tem javnem zavodu čim bolj kadrovsko in programsko utrdila pred neizbežnimi spremembami in seveda čim bolj vplivala na izid jesenskih lokalnih in predsedniških volitev. Na drugi strani pa se prikupiti svojim strankarskim pristašem, ki javno RTV radi označujejo za rdečo greznico ali celo z odurnim, bizarnim vzdevkom Hanzi TV, in to še dolgo po tem, ko je prav vaša stranka prevzela vse glavne vodstvene in nadzorstvene funkcije na javni RTV Slovenija. Poteza je seveda demagoška in populistična, kot se spodobi za skrajno desno stranko. Le koliko ljudi bi prostovoljno plačevalo to parafiskalno dajatev, še zlasti v času energetske draginje in inflacije? To je podobno, kot če bi nekdo predlagal, naj ljudje prostovoljno odločajo o tem, komu, če sploh komu, bodo namenili svojo dohodnino – državi ali celo svoji najljubši stranki. Kot je prejle povedala kolegica Nataša Sukič, so se priprave na to prostovoljstvo pri plačevanju RTV naročnine odvijale že nekaj časa. K neplačevanju naročnine za javno RTV je v preteklosti večkrat pozval prvak SDS. Konkretno 1. 4. 2016 je na seji Odbora za kulturo povedal, da že dve leti ne plačuje RTV prispevka in da enako svetuje vsem drugim, ter dodal, da pa za Novo 24 TV ne dobiva vsak mesec na dom nihče položnice za 12 oziroma 13 evrov. Intenca je bila povsem jasna − RTV prispevek tudi za to strankarsko trobilo. Bivši notranji minister, prej direktor strankarske televizije, je 16. julija 2020 v tvitu zapisal, citiram: »Ko nas bo dovolj veliko število nehalo plačevati RTV prispevek, bo tega cirkusa okoli neodvisne in profesionalne javne ustanove hitro konec. Šele takrat se bo mogoče pogovoriti o tem, kaj uravnoteženost poročanja pomeni, sicer boste še naprej plačevali piar stranke Levica«. Konec navedka. Vse okoli predloga o prostovoljnem prispevku za javni medij je prosojno in kristalno jasno. Gre za uničenje osrednje javne kulturne in medijske institucije te države, in to samo zato, ker je prvak SDS ugotovil, da tudi po prevzemu nadzornih in vodstvenih organov RTV Slovenija ne more čez noč odstraniti vseh profesionalnih zaposlenih, ki se takšnemu političnemu podrejanju množično upirajo. Kolegi in kolegice, priče smo ludističnemu razbijanju temeljev naše ustavne ureditve.

Hvala za besedo. Najprej bi rekla to, že kolegica Sukičeva in zdaj kolegica Šetinc Paškova nam razlaga, kaj mi mislimo, kaj mi delamo. Kaj mi mislimo in kaj nameravamo narediti, bomo mi sami povedali. Tako da nam to kar prepustite in se ne ukvarjajte s tem, če se vam nekaj zdi, kaj mi mislimo. Saj nam ne vidite v glave, kaj mislimo. Jaz ne bi rada še enkrat brala 4. in 5. člena, ki sem ju že prebrala. Kolegica je povedala, da je informativni program le majhen del na RTV. Res je, ampak ti so najbolj glasni, ti stavkajo, ti se razburjajo, ker si ne morejo uzurpirati oddaje, v kateri bi poročali o svoji stavki. Namreč, prvič, ko je bila stavka, mislim, da 23. maja, smo potem v vseh oddajah poslušali o tej stavki. Ne 30 sekund, kot bi bilo namenjeno kakšni drugi stavki v tej državi, ampak kar cele oddaje so si gospoda vzeli, da bodo zdaj nam razlagali, kaj in s čim se oni ne strinjajo. In kot sem rekla že od začetka, je neverjetno, da se sindikat ne bori za boljše pogoje in za plače svojih delavcev, pač pa jih moti vodstvo, jih moti program. Oni rečejo, da tega pa ne bodo delali. Mislim, jaz ne vem, v kateri zasebni firmi bi kdo še bil v službi, če bi svojemu direktorju rekel, da tega pa on niti mrtev ne bo delal. Na RTV pa to lahko rečejo. Nekomu se da zadolžitev in on reče, jaz pa tega ne bom delal. Zato tudi težave s programom in z delanjem oddaj, ker se kar pač nekdo spomni, da nečesa ne bo delal. Zato je včasih obstajal rdeči karton ali kako se že reče in potem je sledila odpoved. Razen na RTV, kjer se gremo en socializem in lahko zaposleni komandirajo vodstvo, ki je bilo legitimno izvoljeno in ima svoje naloge, da da skrbi za kadre, da skrbi za finance in tako naprej. In to tudi dela. Kolikor vem, prvič ni RTV v rdečih številkah. Prej smo vsa leta imeli razprave na Odboru za kulturo, ker je bilo 3 milijone, 5 milijonov, ne vem koliko milijonov izgube, in so potem to reševali tako, da so prodajali tiste delnice, ki so jih nekaj še imeli. Kolegica je govorila tudi o novinarskem poklicu, o tem, kako mi zatiram novinarje in tako naprej. O tem je vse povedal kolega Golubovič v prejšnjem mandatu, predstavnik LMŠ, zdaj je pa, mislim da, vaš ne vem kaj, generalni sekretar stranke ali ne vem, katero funkcijo točno ima, nekaj že, ki je dejal, da je bil novinar, ki je pisal za desni medij, potem je pa postal normalen. Novinar, ki je pisal za desni medij, potem je pa postal normalen. In za vas je normalno vse, ker je levo. Kdor pa misli malo drugače, je pa »unih ene par«, in te je treba zatirati in te je treba ne vem kaj. Vsak, ki drugače misli, je za vas problem. Ampak naj vam povem, da je to osnova demokracije, da lahko različno mislimo, da lahko izražamo svoja mnenja. To je demokracija. Nekateri si pa pač želite, da RTV ostane taka, kot je povedala Pirc Musarjeva, Musarjeva, ekspozitura SD: »RTV Slovenija je bila, in to se še vedno pozna, pod vplivom Socialnih demokratov Po njej je kot duh hodil gospod Lenart Šetinc in malo usmerjal uredniško politiko.« Tudi če bi koga ali pa nekaj posameznikov imenovala SDS tja, je še vedno večina usmerjena pravilno in in jih je prosto po Marcelu Štefančiču jebeno več. Čisto malo je tistih, ki drugače mislijo, ampak te je treba zatreti. To na vsak način želite grozljivo je to, da to želijo sodelavci na RTV in na ta način napadajo in šikanirajo svoje mlajše kolege, ki pa želijo poročati uravnoteženo, ki želijo poročati tako, kot se strokovno to dela, kot so jih učili na fakulteti, kjer je gospod Milosavljević predaval pa gospa Bašić Hrvatin, pa še kdo, ki mi na odgovor, kako da nimamo nobenih ali pa zelo malo desnih medijev, praktično nobenega dnevnika, nista znala odgovoriti. Sem rekla, kaj izobražujete potem, po logiki bi moralo biti vsaj pol pol ali pa recimo, da je nekaj v eno korist. Pa ni. Vse je levo. Vse, kar gre, pride iz FDV in potem grejo na televizije, radije in potem grejo v politiko in vsi grejo v leve stranke. Samo Miro Petek, ubogi revež, ki so ga skoraj do smrti pretepli, je pristal v SDS, vse ostalo gre v leve stranke. In najbrž nekaj ni v redu. Najbrž nekaj ni v redu, če si hočemo to priznati ali pa ne.

zamolčite pa, da je trenutna naročnina, se pravi dobrih 12 evrov mesečno, bila zakonsko določena leta 2012 in od tedaj se ni usklajevala z inflacijo, kar pomeni, da se je dohodek RTV skozi leta realno zniževal. dejstvo je, da RTV Slovenija potrebuje dodatna sredstva. In se strinjam s kolegom iz SD, ki je navajal, da bi bilo potrebno v bistvu prispevek podvojiti in se s tem izogniti škodljivi komercializaciji. Dalje. S pobudo za referendum se v bistvu prebivalstvo Slovenije nagovarja, da naj deluje proti zakonu in ustavi, da naj glasuje porti viru, ki javnemu zavodu daje kruh, ne poveste pa, kaj bo z zaposlenimi, ki bi ostali brez dela, in njihovimi družinami. Se pravi, s to odločitvijo prelagate odgovornost na ljudstvo, na ljudi, na državljane in državljanke. Prelaganje odgovornosti na ljudi, na državljane, odgovornosti za slabo odločitev, je sprevrženo dejanje. dejanje. Hotela bi samo še eno stvar. Tukaj smo danes pa tudi že na Odboru za kulturo in na drugih odborih poslušali očitke o pristranskosti in in osebna šikaniranja izvoljenih poslank, češ da so kot novinarke delovale pristransko.

Prej je gospa Mojca Šetinc Pašek v uvodnem stališču predstavila ta obvezni mesečni prispevek kot dve kino vstopnici. Torej 12,75 evra. Drži, toliko približno staneta dve kino vstopnici. Tudi sam rad hodim v kinematografe, tudi sam rad pogledam, kakšen dober film. Ampak to je prostovoljne narave. Sam se odločim, kdaj bom punco peljal v kino, kdaj bomo s kolegi zažurali in se udeležili kinematografske predstave. In točno to v naši stranki želimo narediti s tem trenutno obveznim RTV prispevkom. In če se navežem na te kino vstopnice. Jaz sem naredil čisto enostaven preračun. Trenutno plačuje preko 600 tisoč, tam 620 tisoč gospodinjstev ta prispevek, in to na letni ravni, torej za leto 2021 prispeva v RTV slabih 96 milijonov evrov letno. Pa poglejmo, če smo res v svobodi, kot vi, tukaj glavna koalicijska stranka, radi pravite. 1,2 milijona ljudi je oddalo legitimen glas, to so bile veljavne glasovnice. In od teh 1,2 milijona ljudi je približno 65 % vaših volivcev, torej leve sredine, 35 % je volivcev desne sredine. In zakaj ne bi dali vsem tem volivcem in volivkam, torej tem 1,2 milijona ljudi, priložnost, da odidejo na referendum posvetovalne narave, kjer bi torej 780 tisoč volivcev iz leta 2022, leve sredine, glasovalo, da bi dalo prispevek za štiri karte, na primer. Torej 25,5 evrov mesečno. Ker najbrž vaši volivci, ki so vas izvolili, se res borijo za objektivno televizijo, kakršno vi zagovarjate, da je; ki se borijo za profesionalno televizijo in radio, kakršen naj bi po vašem bil, in tako naprej. prišel sem na podatek, da bi to približno bilo 260 tisoč gospodinjstev in preračun krat 12 krat 25,5 evra mesečno privede do zneska 80 milijonov evrov. Potem pa poglejmo še naše volivce. Naši volivci, torej desne sredine, ki jih je pa 35 % teh 1,2 milijona, to je približno 420 tisoč volivcev, razdelimo na gospodinjstva, je to 140 tisoč gospodinjstev, bi pa plačalo, ne vem, eno karto, 6 evrov na mesec, ali pa nič. Ampak recimo, da plača eno karto. Je to 10 milijonov evrov. In preostane nam še tistih približno 500 tisoč ljudi, ki niso šli na volitve, torej tistih 30 % državljanov in državljank z volilno pravico, ki so ostali doma, pa bodo plačevali po recimo zdaj uveljavljenem zakonu, torej 12,75 evra mesečno, kar prinese še dodatnih 30 milijonov evrov. In ne boste verjeli, spoštovani, 80 plus 10 plus 30 milijonov je kar 120 milijonov evrov. 24 milijonov evrov več bi RTV dobila, če bi se tak scenarij uresničil. In potem res ne bi bilo treba odpuščati, res ne bi bilo treba komercializirati Radiotelevizije Slovenija in vsi bi bili zadovoljni. Če bi odšteli še naše volivce, na primer še teh 10 milijonov damo stran, torej naši volivci, ki so že večkrat izrazili, da tega RTV prispevka ne bi plačevali, bi plačali nič in bi bili še vedno na 110 milijonih evrov, torej še vedno 14 milijonov evrov več. Absolutno se z gospodom Jonasom Žnidaršičem iz Socialnih demokratov strinjam. Dajmo! Vaši volivci bodo imeli vso pravico, celo dolžnost, da plačajo štiri karte na mesec za kino, torej 25,5 evrov, lahko tudi 50. Najbrž bo gospa Tamara Vonta ali pa gospa Mojca Šetinc Pašek plačala 100, 200, 300 evrov od svoje kar visoke plače, ki jo imamo poslanke in poslanci. In, glejte, to omogočam s to novelo zakona oziroma zdaj bi radi to vprašali ljudi, točno to. In tukaj potem, če tako pogledamo, sledimo predvsem vaši koalicijski pogodbi. Glejte, vi ste dejali, da boste zdaj, ko je svoboda, dali res oblast ljudem, kakor tudi piše v Ustavi Republike Slovenije, da ima oblast v Republiki Sloveniji ljudstvo. In, glejte, mi kot konstruktivna opozicija vam dajemo to moč. Podprite naš predlog in pojdimo na posvetovalni referendum, ki bo res sicer stal 4 milijone evrov, ampak v primerjavi s, kot sem prej dejal, 120 milijoni evrov, kolikor bi potem lahko RTV, objektiven, profesionalen, medijsko pluralen servis, dobil, so ti 4 milijoni evrov res pljunek v morje. Tako jaz tu res ne vidim problema. In tukaj bi vi morali ploskati, spoštovana koalicija, super predlog! Boste pa vi poslanke in poslanci, vas je 53, plačali, dajmo reči ne 25,5 evrov, ampak dajmo reči 50 evrov. Tudi nekateri bogatejši, ker pravite, da je toliko bogatih v tej naši državi, sploh Levica, bo plačalo, ne vem, tisoč, 5 tisoč evrov mesečno. In to omogočamo s tem posvetovalnim referendumom. Vemo pa vsi, da je zakone treba brati v popolnosti, celovito.

Ampak, dragi, spoštovane in spoštovani, zakone je treba brati celovito. Zakaj sem omenil zdaj gospoda Janšo? Prav zaradi tega, ker je on večkrat, tudi na teh odborih, kjer je javno priznal, da ne plačuje tega obveznega RTV prispevka, povedal, zakaj ga ne plačuje. Zaradi tega, ker RTV ne spoštuje lastnega zakona. RTV po našem mnenju in tudi po mnenju našega predsednika, naših volivk in volivcev ne spoštuje niti 5. člena Zakona o RTV, ki govori, da morajo biti novinarji in uredniki resnično resnicoljubni, nepristranski in podajati celovite informacije, da morajo spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo, da morajo spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma in tako dalje. Predvsem pa prvi odstavek 10. člena, ki ga zagotovo vsi dobro poznamo, pravi, da v programih RTV Slovenija ni dovoljena politična propaganda. Pa si samo poglejmo zdaj en konkreten primer, ker se mi zdi, kot je prej v svojem izvajanju gospa Pašek Šetinc navajala konkretne primere, da naše članice in člani imenujejo to rdeče gnezdo pa Hanzi TV. V redu, to ja, to na socialnih omrežjih je. dajmo se vprašati, zakaj tako naši volivci in volivke imenujejo to neodvisno in nepristransko RTV. A veste, zakaj? Zaradi tega, ker pogledajo intervju s predsednikom Vlade, aktualne vlade, intervjuja ga gospa Tanja Starič v TV Odmevih. Intervju je bil sicer vsebinsko povezan z vojno v Ukrajini in njegovim obiskom v Kijevu, na koncu pa je seveda prešla tema tudi na gospoda Jašo Jenulla, ki je prejel kazen nekaj deset tisoč evrov. In novinarka, razgledana, gospa Tanja Starič, ki je res že tri

teh nezakonitih shodov, teh 103 nezakonitih shodov, protestov, ki so bili večinsko izvedeni v času hude epidemije, ko so ljudje umirali, potem so pa biciklisti seveda velikokrat tudi mimo te RTV šli, zvončkljali, pa kako so se počutili tisti zaposleni zdravniki in zdravnice, medicinske sestre in bratje, ko so ljudje protestirali, pa so vedeli, da zbiranje ljudi pospešuje širjenje koronavirusa. No, ampak da se vrnem zdaj nazaj na ta odmeven intervju v TV Odmevih. Gospa Starič je rekla, tukaj imamo magnetogram iz tega datuma, če se ne motim, je bilo to okoli 20. marca, je rekla: »Jaša Jenull ni organiziral teh shodov.« Pa pustimo to. Ni organiziral teh protestov. Neodvisna novinarka, razgledana, ki že več kot tri desetletja dela v tej ustanovi, ni vedela, da je Jaša Jenull sicer uradno res ni prijavil shoda, ker so bili vsi nezakoniti, ker ni prijavil varovanja, ni prijavil policije, lahko bi tudi kakšnemu protestniku bilo slabo. Saj enkrat se mi zdi, da je enemu bilo,

In to je celovito obveščanje javnosti. To ni politična propaganda po vaše. To je točno politična propaganda. In to je kršitev, neposredna kršitev 5. in 10. člena Zakona o RTV, ki trenutno velja. In seveda z vašim predlogom, zdaj z vašo novelo, torej koalicijsko, pod katerim je podpisana gospa Mojca Šetinc Pašek, želite, seveda ne spreminjate teh dveh členov, to bi bilo res čudno, da bi jih spreminjali, ampak želite dobesedno prevzeti RTV, kot da že ni vaš, čeprav bo, kot je kolegica Jerajeva rekla, tudi trenutna kandidatka za predsednico države Nataša Pirc Musar zagotovo soočena prej ali slej z vprašanjem, kako gleda zdaj na RTV. Morda je premislila, morda bo zdaj rekla, da SDS obvladuje RTV, če je toliko let nazaj to obvladoval SD. Bomo videli. Zagotovo jo bo kakšen novinar, nepristranski, to vprašal. In o tem se danes pogovarjamo. Bi pa izpostavil še en konkreten primer iz sobotnega Utripa, ko je novinarka dejala, citiram: »Pogojev za kakovostno delo na RTV ni več. Iz dneva v dan se gasi požar. Zaradi kadrovske stiske delaš prispevke, ki si jih pred 20. leti, medtem pa tvoje zgodbe čakajo. To več ni novinarstvo.« To je bila nekdanja novinarka v tem izseku. Potem je pa bil izsek prof. dr. Marka Miloslavljevića, ki je dejal: »Gledanost je v minulem letu padla za do 20 %, ugled te hiše je v primerjavi z drugimi mediji padel za približno 17 odstotnih točk, MMC je v približno pol leta padel iz četrtega na osmo mesto.« Bom en konkreten primer pokazal, ker se mi zdi res eklatantna kršitev tega celovitega nepristranskega poročanja in tudi zakaj je MMC padel iz četrtega na osmo mesto. Tukajle imamo sliko print screena MMC portala z dne 28. februarja 2020. Takrat so bili tisti znameniti protesti v Ljubljani proti koaliciji sovraštva, proti koaliciji SDS, Nove Slovenije, SMC in Desusa, ko so poslance in poslanke levih strank, levosredinskih strank zmerjali z izdajalci, nekdo se je takrat celo podelal pred

In to sta sliki iz koncentracijskega taborišča v Auschwitzu. Jaz sem sam obiskal ta zloglasen in res grozljiv kraj kar dvakrat. In povejte mi, kako lahko objektiven, neodvisen, nepristranski medij − MMC spada pod okrilje RTV − objavi ti dve fotografiji s protesta protikoalicijskega sovraštva. In poglejte, to je razlog, zakaj je MMC padel s 4. na 8. mesto, kot je dejal gospod Milosavljević. To je eden od takih primerov. Tudi kolegica Jerajeva je že prej omenila, kako je MMC poročal o naši sredini nujni seji, ko so eno uro govorili vabljeni, potem smo opozicijski poslanci

omenjena opozicija. In to je celovito obveščanje javnosti? In da se spet nazaj vrnem na ta print screen. Jaz sem šel sam pogledat takrat v Google, me je res zanimalo, kako sta se te dve sliki znašli na MMC portalu. In sem vpisal sovraštvo, hatred, še v angleščini sem to napisal. Ne vrže Auschwitza. Potem sem napisal Germany hatred, tudi ne vrže tega. Le ko sem napisal Auschwitz ali pa Nazism ja, takrat je pa vrglo ti dve fotografiji.

In ko je na to fotografijo oziroma na to objavo opozoril takratni poslanec SMC, kaj se to greste, je MMC lepo v tvitu odgovoril: »Za nenamerno napako se vam iskreno opravičujemo.« Nenamerno napako. Kdor tej nenamerni napaki verjame, naj mu bo. Ampak vsi vemo, da to ni bila nenamerna napaka, da je bilo to čista politična propaganda proti novi vladi, proti vladi Janeza Janše, ki je v kriznih razmerah, ko se je že vedelo, da prihaja epidemija, torej konec februarja, reševala Slovenijo. Jaz sem takrat zapisal eno kolumno, da se vzpostavlja koalicija ljubezni ne pa koalicija sovraštva. A veste zakaj? Zaradi tega, ker je Janez Janša takrat zbral moč in energijo in se pogajal s stranko SMC, da je vstopila v to koalicijo, ki mu je leta 2014, torej 8 let nazaj, protiustavno vzela poslanski mandat. Če pa to ni politik, ki odpušča, ki je povezovalen v času krize, potem pa ne vem, pokažite mi enega drugega, ki je tako povezovalen. In to je bilo dejanje ljubezni ne pa sovraštva, kot so takrat vpili protestniki in protestnice, vsaj po našem videnju. da se vrnem še enkrat nazaj na zakonodajo. Kot sem dejal že v uvodu, zakone je potrebno brati in upoštevati, delati po njih celovito. In dokler, to je moje osebno stališče, Janez Janša, Aleš Hojs, kdorkoli, ki ne plačuje obveznega RTV prispevka, meni in tudi večkratno dokazuje na Twitterju, na socialnih omrežjih, da se kršita 5. in 10. člen

In to je tudi takrat gospod Janša najbrž na odboru povedal, kar ste seveda v Levici in tudi v Svobodi izpustili. In o tem se pogovarjamo. Žal kolega Žavbija zdaj ni

kaj je v tistem času res bilo. Ta intervju sem pogledal. Je bil zelo dober, priporočam ogled. Poleg tega intervjuja je bila pa še ena dokumentarna oddaja, kot sem tudi v svojem uvodu pri stališču rekel, da so dobre dokumentarne oddaje na tem mediju, o tem se strinjamo, tudi izobraževalne, kulturne, imamo RTV band, imamo super glasbenike, tudi sam sem se udeležil Poletne noči nedavno nazaj,

Ko je bil včeraj ta intervju z dr. Dežmanom, je dr. Dežman izrazil dvom. Rekel je: »Veste, izkopali smo teh ne vem, koliko je bilo že žrtev, ali jih je bilo 500 ali koliko, najbrž jih je okoli tisoč. In oni so poslali vsem medijem povabilo na novinarsko konferenco ob tem grozovitem dogodku, ko so odkrili te nasilno, protipravno pobite. Ali veste, kdo se je odzval vabilu? Ne boste verjeli, desni, vi pravite naš medij, Demokracija in časnik Družina. RTV pa tam ni bilo. Ko pa je povožen en medved ali pa je neka afera, taka brezvezna, takrat pa vsi novinarji norijo k tistemu in ga zasipajo z vprašanji, takšnimi in drugačnimi. Ko pa odkrivamo neodkrite grobove oziroma morišča povojne zgodovine, takrat pa RTV, ki naj bi poročal celostno, svetovnonazorsko in pluralno, tega medija ni na tistem mestu. In takih primerov je še nešteto. To je bil zdaj en konkreten, na katerega sem se navezal zato, ker je kolega Žavbi prej tega omenil. Naj se vrnem nazaj, in počasi zaključujem, na sobotni Utrip. Utrip. Gospa, ki je pripravljala sobotni Utrip, je dejala, citiram: »Da pa bo kristalno jasno, odhodi so se začeli mnogo prej, ko je v četrtem nadstropju, kjer ima prostore vodstvo RTV, sedela neka druga garnitura,«

»Letos je sodelovanje v hiši odpovedalo osem novinarjev, v zadnjih štirih letih je odšlo šestnajst novinarjev. Skupaj s premestitvami v druge enote, z upokojitvami pa smo danes na prvem programu RTV alarmantno blizu številki minus 40.« Toliko o tem, da se težave niso začele pojavljati v času prejšnje vlade Janeza Janše, ampak so se odvijale že v času vlade dr. Mira Cerarja in tudi potem vlade Marjana Šarca, ko so sedeli v programskem svetu ljudje, ki so bili izvoljeni z večino Državnega zbora v času leve vladne koalicije, ko je bil direktor RTV predstavnik oziroma vidni član Socialnih demokratov. In takrat so se problemi že začeli. Toliko o tem, ker pravite vedno, da mi politiziramo RTV in da v dveh letih nismo mogli spraviti tega zakona skozi. ker so bile druge prioritete. Takrat so bile sicer druge prioritete, spopadali smo se z epidemijo in je takrat vladna koalicija delala za dobrobit vseh državljank in državljanov. Izpogajala je super pogoje, na katerih boste zdaj vi, bom rekel, jezdili. Absolutno vam želimo, da boste pri tem uspešni. Naj še zaključim svojo razpravo. Mislim, da je zdaj, ko je res ta svoboda, kakor jo opisujete, skrajni čas, da gremo na ta posvetovalni referendum, da damo tudi vašim volivkam in volivcem možnost, da se izrečejo. Ker če je to tako kvaliteten servis, bodo plačali ne le dveh, ampak štiri karte za kino na mesec. torej volivci in volivke desne sredine, 35 % približno jih je bilo 24. aprila, pa bodo morda dali eno karto na mesec ali pa nič. To je pravzaprav tista demokracija, tisti neposredni stik z volivci in volivkami, ki ga vi tudi navajate v svoji koalicijski pogodbi in ki ga venomer, ko vam pride prav, razglašate kot edinega zveličavnega, edinega pravilnega. Jaz bom zagotovo ta predlog za posvetovalni referendum podprl in tako omogočil tudi svojim 3 tisoč 753 volivcem in volivkam, da delam za njih, da delam za to, da se bodo sami odločili, koliko bodo prispevali v ta javni servis, in mislim, da se lahko vsi v naši stranki strinjamo, da bomo tako zadostili tistemu, za kar so nas izvolili 24. aprila. Hvala lepa. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnica predlagatelja gospa Alenka Jeraj. Besedo dajem predstavnici Vlade gospe ministrici Asti Vrečko. Hvala lepa. Sovražen odnos do demokracije se v nobeni točki ne vidi prav tako, kot v odnosu do neodvisnega novinarstva in do medijev. Temu smo bili priča zadnjih dveh letih in temu smo priča tudi danes. Javni zavod, ki vrši tako pomembno zakonsko določene naloge in ustavno pravico javnosti do obveščenosti, nikakor ne more in ne sme biti podvržen trgu in tudi ne nekim odločitvam posameznikov. V zadnjem letu je Slovenija na indeksu svobode medijev, ki ga je objavila mednarodna organizacija Novinarji brez meja, zdrsnila za 18 mest in je s tem dosegla najslabšo uvrstitev Slovenije v celi svoji zgodovini. Takšna uvrstitev je posledica sovražnega odnosa države, Vlade do medijev, ki ne podpira javnih zavodov, javnih servisov, ampak te želi uničevati. Mnenje Vlade in Ministrstva za kulturo, kot sem povedala že uvodoma, je, da je to nedopustno in nesprejemljivo, tako predlagani zakon kot posvetovalni referendum. Je tudi v nasprotju z ustavo, ki predvideva plačevanje prispevka RTV in ne prostovoljnega plačevanja prispevka RTV. Tukaj gre za konceptualno razliko razumevanja države, njene vloge in javnega interesa. Če bi na ta način razpravljali in bi se želelo razpravljati tudi o drugih družbenih podsistemih, kot so šolstvo, zdravstvo, znanost in tako naprej, kot se danes razpravlja o RTV Slovenija, potem nimamo več javnega servisa, ampak lahko govorimo o njeni privatizaciji in uničenju. Zato je potrebno tukaj točno razumeti, o čem govorimo. Govorimo o konceptualni razliki, kaj naj bi javna televizija in radio sploh bila. Poklic novinarja in novinarke, urednikov, urednic in vsi ostalih sodelujoči poklici zaposlenih na Radioteleviziji Slovenija so šolani, izobraženi ljudje, ki opravljajo svoje delo vestno in zato tudi so na teh mestih. Vsakršnokoli vpletanje v avtonomijo uredništva in novinarjev in novinark je seveda tukaj popolnoma nedopustno. Zato RTV nikakor ne smemo razumeti kot orodje, ki je vsakič v službi politike, v službi oblasti, ampak je tisti temelj države – mediji in s tem tudi naš glavni in osrednji, javna medijska in kulturna ustanova RTV – ki objektivno in verodostojno poroča o vsem dogajanju v državi. Kakšna kvaliteta je pravzaprav imeti takšen javni zavod, se je pokazalo recimo v času epidemije, v razpasu lažnih novic in različnih informacij na spletu. Po različnih drugih medijih so bili recimo znanstveni program, dokumentarni program, izobraževalni program, pa tudi informativni program, tisti, ki so lahko verodostojno prenašali informacije, vsakodnevno pomembne o zdravstvenem o zdravstvenem stanju, za preživetje ljudi, hkrati pa je bil to program, v katerega, kot smo že tolikokrat slišali, je vključen tudi kulturno-umetniški, otroški, raziskovalni in drug program, ki je spet opravljal v času epidemije ključno nalogo javnega servisa, deloval v javnem interesu in omogočal lajšanje tako socialnih kot tudi zdravstvenih stisk, ki so prišle v tem času.

da se vloži za vse socialno ogrožene in invalide oprostitev plačila prispevka RTV. Mi v Vladi Republike Slovenije in na Ministrstvu za kulturo temu zakonu ostro nasprotujemo in bomo ostali in smo na strani javnega, celovitega servisa in Javnega zavoda RTV Slovenija. Hvala lepa.

na Portalu Plus. Naslov prispevka je Nepristranskost in neodvisnost RTV Slovenija na primeru televizijskega Dnevnika, Andrej Capobianco je to napisal. Zdaj bom prvi del citirala, potem pa malo povzela, ker je dolg članek. »Normalizacija države in depolitizacija medijev, o čemer rada govorita novi premier in njegova administracija, je mačji kašelj: politiko se umakne iz osrednjih novic večernega TV Dnevnika pa je problem rešen. Kaj natanko pomeni takšna normalizacija v praksi, bomo predstavili v tokratni analizi, kjer so našteti vsi napovedniki (t. i. udarne novice) večernega Dnevnika RTV Slovenija v prvih dvanajstih dneh po nastopu vlade Roberta Goloba. In kaj je osrednje sporočilo gledalkam in gledalcem? Spite mirno, kajti vlada že rešuje vaše probleme, vlada išče rešitve, vlada se trudi in predvsem bodite mirni, saj nacionalka po nastopu Golobove vlade namenja veliko manjši poudarek političnim temam kot v bližnji preteklosti.« Česar ne vemo, nas ne boli, ali ne? Politike pač ni več na naslovnicah, nenadoma ni več afer, ni ideoloških bojev, ni polemik in tako naprej. naprej. Če boste potem šli po tej analizi, boste videli vse te udarne novice, naslovne novice v Dnevniku. Sporna politična poteza ali nestrpna izjava se lahko na naslovnicah pojavlja več tednov, po navadi, lahko se pa o njej ne poroča, o nekem problemu, in seveda potem tega problema ni. ni. Dejansko se to dogaja. Spet, nismo delali mi analize, ampak si jo lahko pogledate tukajle / pokaže zboru/. Ob vseh teh novicah, ki so bile, če so že, če je že kakšen problem, so pa stvari zelo, bom rekla, olepšane. Na primer: primer: Robert Golob prevzel posle, plače v javnem sektorju, priprave na pogajanja. Medtem ko smo lahko brali kakšne drugačne naslove takoj po imenovanju nove vlade prejšnjič. Recimo naslov Energetska in prehranska draginja: kako bo vlada krotila cene? Potem: Minister za zdravje se je sestal s predsedniki zdravstvene Nič o tem, da bomo ukinili popoldansko delo zdravnikov. Skratka, cel kup problemov, ki so, se pa pač zignorira in jih tukaj ni. Medtem ko se je v tem času zgodilo kar nekaj stvari. Mogoče še tole, iz tega bi lahko razumeli, tako pravi tale analitik: »Iz zgornjih naslovnic lahko razberemo sledečo uredniško politiko: Naslovnic pri vsakem Dnevniku naj bo 5 ali 6, med temi čim manj političnih. Politične novice naj se osredotočajo na reševanje problemov. Novice, ki bi lahko bile za vlado neugodne, se že v naslovnici pospremi s pomirjujočo obrazložitvijo. V ospredju novic o Sloveniji naj bodo nepolitične teme (draginja, naravne nesreče, izkoriščanje delavcev in tako naprej). Negativne novice o predstavnikih prejšnje vlade sodijo med glavne novice novice (recimo KPK bo preiskoval Simono Kustec). Večji poudarek kot v preteklosti na mednarodnih dogodkih.« Seveda, če je manjši poudarek na političnih temah kot prej – pa ne samo to, da je manjši poudarek, če že je je kakšna politična tema, nikjer ni tudi stališča nasprotne strani, torej opozicije. Medtem ko je bil v preteklosti, karkoli je vlada naredila, karkoli se je zgodilo, vsaj en, če ne dva predstavnika opozicije, ki sta stvari komentirala in tako naprej. Zdaj mnenje opozicije novinarjev nenadoma več ne zanima, čeprav jih je prej zanimalo. In kaj se je v tem času zgodilo? Brutalne kadrovske menjave. Prej smo brali, se spomnite, kadrovski cunami in ne vem, kaj. Vi ste zamenjali v 14 dneh trikrat toliko ljudi oziroma več kakor Šarčeva, naša in Cerarjeva vlada skupaj, pa nobenega naslova kadrovski cunami. Samo krepijo se ministrstva, ali kaj smo že brali. Zgodil se je pritisk na vodjo NIJZ Milana Kreka s strani ministra, da mora odstopiti. Tudi to ni bila novica. V 14 dneh to za RTV ni bila novica, kot da tega ni. Potem seznami za odstrel, se pravi seznami, koga vse je zaposlila prejšnja vlada, tudi to za RTV ni novica. Ali gre za revanšizem, karkoli, nič o tem. Predsednica parlamenta je tukajle kričala na nas oziroma na predstavnike SDS, da smo zaplinjali ljudi. Takšna izjava, ki bi terjala najmanj – ne vem. Vprašanje, če gospa ve, kaj je zaplinjanje in kdo je zaplinjal ljudi v koncentracijskih taboriščih. To ni novica. Potem podatki, da se razveljavijo kazni ljudem, ki so z neprijavljenimi in nasilnimi protesti kršili zakone. V enem vašem predlogu zakona bodo kazni še višje, kot so bile, te boste pa odpravili in degradirali vse policiste, ki so izrekli te kazni, vse postopke, ki so se na pravosodju odvili v zvezi s tem. Potem izredno visoka nagrada, 1,9 milijona evrov, ki jo bo dobil dr. Golob, to ni novica za RTV. Predsednik Vlade dobi danes nagrado iz svoje pršenje službe, milijon 900, in to ni novica, v 14 dneh na RTV tega ni. Povejte mi, če je to celostno, uravnoteženo, verodostojno, nepristransko, kakovostno informiranje o vseh pomembnih zadevah. Zame ni. Teh novic potem tudi v Odmevih ni bilo, da ne bo pomote. Skratka, problemov nobenih nikjer. nikjer. Mogoče samo še to. Če si boste prebrali analizo, boste vedeli, o čem govorim. Če problemov ni, če o njih RTV ne poroča, jih pač ni. Taka servilnost novinarjev in ne vem, kaj naj rečem, ob tem, da si napišejo, da niso nikogaršnji hlapci, pa se več kot očitno kaže, da nekomu služijo, je najbrž problem. Tudi primer zadnje dni. Otroci nekdanje ministrice Pivčeve tema, en mesec ali dva meseca smo kar naprej poslušali vsak dan, kaj je plačala, česa ni plačala, dr. Golob reče, jaz sem vse sam plačal, in je to dovolj, ni več. Nihče ga več ne sprašuje, kaj, kdo je bil, kako so potovali, ali s falconom ali kako drugače. Nič, zadeva zaključena. To je to, o čemer govorimo, da se ne poroča celostno, nepristransko, verodostojno, da se ne preverja. Na eni strani se, takrat ko pač to nekomu ustreza, na drugi ne. Podoben primer: v času epidemije problematizirali vsak ukrep, hujskali proti ukrepom, nacionalka, potem smo pa občasno dejali, da bodo sokrivi za probleme pa za smrti ljudi, no, potem so se pa malo umirili pa ugotovili, da je malo vrag vzel šalo. Potem stalno komentirajo dogodke s portala Necenzurirano, kjer je zaposlen in za katerega piše in tudi komentira novinar Cirman, ki je poročen z vodjo sindikata delavcev RTV Petro Bezjak Cirman. Vse v redu. Vse v redu, očitno. Mi z novelo zakona in potem z referendumom predlagamo odpravo obveznega prispevka, torej da se fizične, pravne osebe same odločijo, ali bodo prispevek plačevale in v kakšni višini ga bodo plačevale. Namreč, RTV, kot smo navedli celi kup primerov, kot jih kažejo raznorazne eklatantno krši 4. in 5. člen zakona. Večkrat dnevno ga krši. Celi kup primerov smo vam pokazali, v preteklosti jih je bilo pa še mnogo. Gledalci, ki se s tem ne strinjajo, nimajo nobene možnosti, nobenega orodja, da karkoli naredijo. Mi jim z referendumom in s tem, da postane prispevek prostovoljen, dajemo to orodje. Seveda bom predlog, da gremo na referendum, podprla. Hvala lepa. Glede na to, da sem bila izzvana glede zaplinjanja in kričanja na poslance SDS. V tej razpravi je bil omenjen en sam poslanec SDS. Lepo prosim, nehajte že jemati stvari iz konteksta. Dobro veste, na kaj se je to nanašalo. Solzivec je plin, če pa vi mislite na Zyklon B, ki so ga uporabljali nacisti v taboriščih smrti pa kaj vam gre po glavi? Vprašajte se malo. Resnično govorimo o taboriščih smrti? Čemu je namenjen solzivec, ki je plin? Zaplinjanju, pa če vam je ta beseda všeč ali pa ne. Nadaljujemo. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. Čas, določen za razpravo, pa še ni potekel. Sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. Gospod Sajovic. Še kdo? Aha, potem pa prosim za prijavo. Če želita razpravljati tudi predstavnica predlagatelja gospa Alenka Jeraj in predstavnica Vlade, prosim, da se tudi prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnji, in sicer najprej predstavnica Vlade in nato predstavnica predlagatelja. Zdaj pa prosim za prijavo. Vsak Vsak razpravljavec ima na voljo 5 minut časa.

Gospoda Šturbeja bi želel popraviti, da ni samo elektropriključek pogoj za plačilo prispevka RTV, ampak smo plačila prispevka oproščeni, če dostopa do vsebin nimamo. Gospa Jeraj, prosim, da s številkami ne zavajate, saj nas, da dosežemo številko tisoč 400 nastavljenih kadrov z vaše strani, čaka še veliko veliko dela. Veste, da vzpostavimo kompetentne strukture, je potrebno nekaj ljudi res odstaviti. Žal je tako. tako. Gospod Hoivik je žal zapustil [dvorano]. Neupoštevanje navedenih členov se dokazuje na sodišču in ne kar tako ad hoc na mnenje posameznika. Ali je pač želel reči, da sta gospod Janša in gospod Hojs nad zakonom, ker prispevka ne plačujeta. Vsi vemo, da je motiv SDS glede Radiotelevizije Slovenija finančna kapitulacija te institucije in ni popolnoma nobene druge argumentacije, ki bi opravičevala izvedbo tega referenduma. Predlagate nekaj, kar lahko primerjamo z izvajanjem referenduma o prostovoljnem plačilu davkov. Smo pa tolikokrat slišali nepristranskost z vrst opozicije, da bi širšo javnost želel opomniti, kaj opozicija SDS in NSi smatra kot nepristranskost. Spomnimo se po njihovo nepristranskega vodenja politične oddaje, soočenja pod vodstvom Igorja Pirkoviča, ki so ga zaradi odličnosti zapustili kar vsi predstavniki, razen SDS in NSi, na nepristransko ukinjanje oddaj, kot so Studio City, Tednik, Tarča, ker niso po merilu SDS, na nepristranski odziv na novo postavljenega vodstva RTV pod taktirko SDS, na nepristranskost zavračanja medijskega prostora našemu predsedniku Vlade v predvolilnih oddajah in na nepristranskost izjemnega izjemnega novinarstva na nestrankarskem mediju Nova24.

Prijazen dober dan! Hvala lepa, predsednica, za besedo. Moram reči, da sem današnje razprave kar vesel, kajti marsikaj je bistveno Gre za dilemo, ali hočemo imeti na eni strani politično televizijo, če pa ni naša, jo je treba požgati, ali hočemo imeti javno RTV, takšno našo slovensko, ta pravo, ki si jo želi večina državljank in državljanov. Leto 1928, ko se je prvič na radiu iz Ljubljane oglasil slovenski glas, je bilo dragoceno. Naj vas spomnim še na dve zgodbi. V prvih dneh aprila 1941, ko smo bili napadeni, so nemški bombniki najprej napadli tudi radijske oddajnike. dva dni po našem največjem prazniku smo. Ste mogoče pozabili, da so letala Jugoslovanske ljudske armade bombardirala tudi oddajnike? Zakaj že? Zato, ker so izjemnega pomena. se bom še malo nazaj, ker smo pri zgodovini. Spomnim se svoje pokojne stare mame. Ko je slišala neko novico, je rekla: »Je pa ja res, saj so povedali na radiu pa na televiziji.« Kolegice in kolegi, je to danes še res? Če je kje res, potem je to najbolj res na RTV. Tam so novice preverjene, imajo nek profesionalni standard, zgodba bi bila gotovo še bolj gledana, še bolj obiskana, če se s tem javnim zavodom ne bi v taki meri ukvarjala strankarska politika, ena, druga ali tretja. Ampak tista v zadnjem času je pa izgubila kompas in pravo mero. Sem pa vesel sporočila, da je šele zdaj potreba po referendumu, ko je bil že en pomemben referendum 24. aprila, ki je povedal kar veliko. Jaz sem bil prepričan,

ki ima naslov Kdo vam laže. Zagotovo referendum ni potreben. Zakaj bi zapravili 4 milijone evrov za nekaj, za kar vsi vemo, kako je potrebno, pošteno, korektno in prav. Sem pa zadovoljen s poročilom in željo po referendumu, ki seveda ne bo uresničena. Vidim, da so nekateri v politiki že vrgli kamero, svojo strankarsko, in mikrofon v koruzo, in to je za to državo in njeno bodočnost dobro.